Herra forseti. Stefnur Samfylkingarinnar og Vinstri grænna í heilbrigðismálum voru nokkuð áþekkar fyrir kosningar. Báðir flokkarnir lögðu áherslu á sterkt opinbert heilbrigðiskerfi sem tryggir almenningi um allt land aðgang að gjaldfrjálsri þjónustu. Báðir flokkar hafna einnig aukinni markaðsvæðingu í heilbrigðisþjónustu. En allt þetta kjörtímabil hefur ríkið t.d. vanfjármagnað hjúkrunarheimili og á það hefur ítrekað verið bent af rekstraraðilum auk þess sem þáverandi heilbrigðisráðherra viðurkenndi það þegar hann bætti í rammann 2016 sem fyrsta skref til að leysa vandann. Þetta staðfestist svo í nýútkominni skýrslu um hjúkrunarheimilin. Stutta sagan frá Akureyri er þessi: Ríkið vanfjármagnar hjúkrunarheimilið, sveitarfélagið hefur í mörg ár neyðst til að greiða hallann með fé úr öðrum málaflokkum, mikil óánægja skapast sem endar með því að sveitarfélagið neyðist til að segja upp samningnum um reksturinn. Svo virðist sem ríkið semji svo í kjölfarið við einkahlutafélag, jafnvel á hagstæðari kjörum en sveitarfélaginu bauðst, því að samkvæmt viðtali við framkvæmdastjóra Heilsuverndar mun fyrirtækið ekki greiða leigu fyrir húsnæðið og fyrir helgi tilkynnti fjármálaráðherra um aukafjárveitingu upp á 1 milljarð inn í reksturinn. Aurar sem ekki var hægt að greiða sveitarfélaginu renna nú til einkahlutafélags, sem ég vona þó innilega að sinni rekstrinum vel. Málið er að mér finnst þetta dálítið kunnuglegt stef og næstum því eins og upp úr handriti frá áttunda áratugnum, samið af Margaret Thatcher. En þetta kemur úr uppskriftabók ríkisstjórnarinnar. En hvort er þetta uppskrift úr heilbrigðisráðuneytinu eða fjármálaráðuneytinu, hæstv. ráðherra? Getur hún auk þess sagt mér hvers vegna ekki var hægt að koma með svipuðum hætti til móts við hjúkrunarheimilin á meðan þau voru enn í opinberum

að standa með opinberri heilbrigðisþjónustu. Það skiptir mjög miklu máli að það snúist ekki um stjórn eða stjórnarandstöðu heldur um afstöðu til þess hver er hrygglengjan í íslensku heilbrigðiskerfi

ríkisstjórnarinnar. Þar er hugsunin alls ekki sú að það fjármagn renni fyrst og fremst til þeirra einkaaðila sem reka hjúkrunarheimili heldur til þeirra aðila sem reka hjúkrunarheimili yfir höfuð á þessu ári.

og núna í Eyjafirði. Svo eru það sveitarfélög víða um land. En svo hafa líka verið gerðar breytingar að undanförnu þannig að hjúkrunarheimili sem rekin hafa verið af sveitarfélögum hafa runnið til heilbrigðisstofnananna. Það hefur gerst bæði á Austurlandi og á Suðurlandi. Ég tel sjálf að það sé mjög gott fyrirkomulag að gera breytingar í þá veru vegna þess að þá er þar örugglega að finna tækifæri til að samnýta þjónustuna betur og hafa hana samfelldari fyrir íbúa hjúkrunarheimilanna og auðvitað almennt er sú okkar, sem ég vænti að við deilum sömuleiðis, ég og hv. þingmaður, að þjónustan við aldraða geti verið fjölbreytt og fari eftir hverjum og einum en að það sé ekki ein lausn sem hentar öllum.

Það var brotið á bak aftur þegar þáverandi heilbrigðisráðherra tók heilsugæsluna frá sveitarfélaginu, en látum það nú eiga sig. Þess vegna væri hægt að stíga skref núna,

Virðulegur forseti. Minn vilji stóð til þess að gera það þannig að

Af því að hv. þingmaður er sérstaklega að spyrja um þá ákvörðun sem tekin er núna á þessu ári, um þennan milljarð, þá stendur minn vilji til þess að þetta sé fyrsta skrefið í því að endurmeta rekstrargrunn hjúkrunarheimilanna. Það eru enn þá nokkur atriði sem standa út af og við sjáum í skýrslu Gylfa að það eru spurningar sem enn þá er ósvarað, það lýtur að launakostnaði en líka að því að þarna er ríflega fjórðungur þessara hjúkrunarheimila sem rekur sig innan rammans og við þurfum að finna út úr því hver munurinn er. Ég held að allir sem að málinu koma núna átti sig á því að við þurfum að grafa betur í gögnin, fá betri upplýsingar, en líka er það staðreynd að þeir sem eru við borðið átta sig á því að það þarf að endurmeta þennan grunn.

sýna að útgerðarfyrirtækið njósnaði um ferðir íslenskra fréttamanna á erlendri grundu. Það gerði Samherji til að mynda í febrúar síðastliðnum þegar fyrirtækið kannaði hvort Helgi Seljan, fréttamaður Ríkisútvarpsins, væri staddur í Namibíu. Í njósnastarfsemi sinni leitaði Samherji jafnframt á náðir stjórnsýslunnar og þannig setti skipstjóri Samherja sig persónulega í samband við fyrrverandi sendiherra í Þýskalandi og núverandi ráðuneytisstjóra utanríkisráðuneytisins í upphafi þessa árs.

Kjarnann staðfestir ráðuneytisstjórinn að skipstjórinn hafi leitað til hans, þeir séu málkunnugir, en ekki hafi verið unnt að verða við beiðni skipstjórans því að hún hafi fallið utan verksviðs utanríkisþjónustunnar. Samskipti skæruliðadeildarinnar bera með sér að skipstjórinn hafi ekki fengið upplýsingar hjá ráðuneytisstjóranum en að samtal þeirra hafi verið, með leyfi forseta, „mjög gott“, eins og skipstjórinn orðaði það. Ráðuneytisstjórinn hafi ætlað, með leyfi forseta, „að segja mönnum af“ spjalli þeirra enda teldi hann það endurspegla „svolítið hvað fólk er að hugsa“.

að fréttir berast af því að setið sé um Helga Seljan á kaffihúsi sem hann er á; hann fær ógnandi skilaboð frá Samherjamönnum og það er almennt í því gert að fylgja honum eftir og láta honum líða eins og hann sé ekki hundrað

atburðum, sem öllum ætti að vera kunnugt um, hvort ekki hafi verið tilefni til þess að láta Helga vita af þessum eftirgrennslunum fyrirtækisins, hvort honum finnist eðlilegt að svona samtal eigi sér stað án þess að um það sé tilkynnt

Á síðunni, sem telur ríflega 14.000 notendur, eru vægast sagt sláandi lýsingar kvenna, annars vegar af beinlínis hættulegum heilsufarslegum afleiðingum þessara breytinga og hins vegar af upplifun kvenna af þeim. „Lítilsvirðandi og niðurlægjandi fyrir íslenskar konur“, svo ég grípi lauslega niður í orðræðunni í þessum hópi. Með hverjum deginum verður erfiðara að vinda ofan af afleiðingum þessarar ákvörðunar.

Og þó að málið sé komið í ógöngur virðast stjórnvöld staðráðin í því að halda óbreyttri stefnu þrátt fyrir alla þá gagnrýni sem ætti að leiða til hinar augljósu niðurstöðu að bakka

er sú að það gengur vel að senda sýni til Danmerkur og engin sýni hafa týnst eða eyðilagst á vegum heilsugæslunnar.

allt utanumhaldið sé orðið sem best áður en það er sett í gang með nýjum hætti. Við völdum að fara ekki þá leið, heldur þá að það yrði ekkert rof á þjónustunni, að hún myndi halda áfram, sem gerir það að verkum að við höfum höfum þurft að vinna niður kúf og líka vegna þess að ekki hafði verið unnið úr öllum þeim sýnum sem tekin voru fyrir áramót af Krabbameinsfélaginu.

hjálpað til og verið okkur leiðarvísir í því hvaða skref sé rétt að stíga næst. (Forseti hringir.) En ég held að það sé afar mikilvægt að flana ekki að neinu í þessu efni.

En eftir situr auðvitað spurningin af hverju lagt var af stað í þetta happdrætti með óljósum vinningum og enn óljósari vinningshöfum.

næstum því allra, langflestra, fagaðila og reynsla kvenna leiðir það í ljós. Það er alveg ljóst að þó svo að

til þess að tryggja jafnari aðgang allra að þjónustunni. Það hefur gefist mjög vel og ég er mjög ánægð með þann hluta af þeirri breytingu, þ.e. að þetta skuli vera komið til heilsugæslunnar og

hundruð barna á biðlista til að komast á annan 100 barna biðlista hjá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins sem sinnir börnum með alvarleg veikindi. Það er allt að tveggja til þriggja ára bið hjá börnum með alvarleg veikindi og nær 10% ungmenna á Íslandi hafa gert tilraun til sjálfsvígs.

Ríkisstjórnin hefur staðið sig ansi illa þegar kemur að því að bjarga börnum á bið og þess vegna er fjöldi þeirra að verða fyrir varanlegu tjóni á biðlista eftir öðru og þriðja stigs úrræðum. Þau og fjölskyldur þeirra eiga ekki að vera í þessum ömurlegu aðstæðum ár eftir ár,

í fjölmiðlum. Greining á stöðunni, samkvæmt fréttinni, bendir til þess að annars vegar sé um að ræða

að um sé að ræða jákvæða vitundarvakningu í samfélaginu um mikilvægi góðrar geðheilsu. Fólk veit þannig að það á rétt á góðri geðheilsu og vill sækja sér hana. Það er mikilvægt. Í minni ráðherratíð hafa geðheilbrigðismál verið í meiri sókn en nokkru sinni fyrr. Geðheilbrigðisþjónustan hefur verið efld á öllum þjónustustigum, t.d. höfum við komið á laggirnar þverfaglegri geðheilbrigðisþjónustu í heilsugæslu um allt til að tryggja geðheilsuteymi óháð búsetu. Við erum í sókn og við ætlum að halda áfram þessari uppbyggingu. Samkvæmt nýjustu tillögum sem nú eru til umfjöllunar í þinginu, og koma fram í nýrri fjáraukalagatillögu,

og BUGL á Akureyri, að efla skólaþjónustu, að bjóða fjölbreytt sumarstörf fyrir ungmenni, sem við erum líka að gera, að fjölga stöðugildum í barnavernd og efla meðferðarúrræði.

Í stjórnarsáttmála gaf ríkisstjórn fyrirheit um að slíkur þjóðgarður yrði að veruleika. Mikil gagnrýni hefur komið fram á málið og er þá vægt til orða tekið. Stjórnarliðar hlaupa út og suður og flagga fyrirvörum, sumum æðiseint fram komnum.

Þetta var sérstaklega athyglisvert í ljósi þess að hinn 18. febrúar hafði birst viðtal við varaformann Sjálfstæðisflokksins, hæstv. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, undir yfirskriftinni: Umræða um hálendisþjóðgarð þarfnast lengri tíma.

Ég vil því spyrja hæstv. ráðherra: Hefur hæstv. umhverfisráðherra stuðning ríkisstjórnarinnar og stjórnarflokkanna til að klára málið eins og það var lagt fram?

aðstoðað meiri hlutann við að passa upp á að komi á dagskrá, þó svo að sá sem hér stendur hafi augljóslega ekki dagskrárvaldið á fundum umhverfis- og samgöngunefndar. Því er kannski erfitt fyrir þann sem hér stendur að svara því hvenær þetta mál er á dagskrá nefndarinnar og hvenær ekki, hversu marga fundartíma það hefur fengið og þar fram eftir götunum. þetta er augljóslega gríðarlega stórt mál, það fer ekki á milli mála. Það eru margar skoðanir og mismunandi á þessu máli. Ég er bjartsýnn á að meiri hluti nefndarinnar komist að niðurstöðu um þetta mál með einum eða öðrum hætti en ætla ekki að úttala mig meira um það hér með hvaða hætti það gæti orðið. Ég veit að við munum eiga hv. þingmann að þegar kemur að því að greiða þessu máli götu í nefndinni, líkt og hefur verið, og hef svo sem ekki mikið meira um þetta að segja.

Hæstv. forseti. Líkt og hv. þingmaður veit voru allmargir fyrirvarar settir við málið af hálfu Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins. Ég er ekki óvanur því í málum sem ég legg fram á þingi að það séu fyrirvarar hjá samstarfsflokkunum og kannski ekkert óeðlilegt við það. Okkur hefur hingað til tekist ágætlega að vinna úr slíkum fyrirvörum í þessum stjórnarmeirihluta og þess vegna bind ég vonir við að við getum með einhverjum hætti

talsvert margir fyrirvarar, stórt mál og það er í vinnslu. Varðandi það sem snýr að stjórnarsáttmálanum talar stjórnarsáttmálinn fyrir sig og ekki meira um það að segja.

njósnað um háttsetta einstaklinga í nokkrum löndum; Þýskalandi, Svíþjóð, Frakklandi og Noregi. Til þessa var fengin aðstoð leyniþjónustu danska hersins og fjarskiptakaplar notaðir til að hlera símtöl og fylgjast með rafrænum samskiptum ef eitthvað er að marka fréttir. Áður hafa borist fregnir af njósnum Bandaríkjanna í Danmörku sjálfri. Þetta er háttsemi sem Bandaríkin hafa gagnrýnt mjög þegar kemur að pólitískum andstæðingum þeirra í öðrum löndum og við hljótum að gagnrýna, sama hver á í hlut. Mikið hefur verið rætt um hættuna á því að fjarskiptakerfi séu nýtt til njósna. Fregnir síðustu daga sýna að oftast þarf ekki að leita langt yfir skammt. Það geta alveg eins verið helstu vinir okkar og bandamenn sem eiga í hlut þegar að þeim málum kemur. Mig langar að spyrja hæstv. ráðherra að því hvort hann hafi áhyggjur af þessum fregnum sem berast okkur, hvort hann hafi kynnt sér málið og geti þá sagt okkur aðeins meira um það sem býr þarna að baki,

Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina. Málið er grafalvarlegt og grefur augljóslega undan trausti í samskiptum þessara miklu vina- og bandalagsþjóða. Utanríkisráðuneytið hefur krafist skýringa frá Dönum á þessu og komið áhyggjum okkar og vonbrigðum skýrt á framfæri. Utanríkisráðuneytið hefur enn fremur krafist þess að Danir upplýsi undanbragðalaust hvort þessar njósnir hafi beinst að íslenskum hagsmunum, þar með talið íslenskum stjórnmálamönnum, embættismönnum, stofnunum, fyrirtækjum eða einstaklingum hér á landi. Í þessu skyni hafa embættismenn utanríkisráðuneytisins átt samtöl við staðgengil sendiherra Danmerkur hér á landi sem og við fulltrúa danska varnarmálaráðuneytisins þar sem áhyggjum okkar og vonbrigðum með þetta mál hefur verið komið skýrt á framfæri. Í sömu samtölum höfum við krafist upplýsinga um það hvort sú starfsemi sem þarna er lýst hafi snúist gegn íslenskum hagsmunum, íslenskum stjórnmálamönnum, stofnunum eða fyrirtækjum. Eins og við þekkjum komust þessi mál síðast í hámæli síðsumars

Það olli eðlilega áhyggjum í Danmörku en einnig hérlendis og víðar meðal bandamanna og samstarfsþjóða Danmerkur. Við komum þeim áhyggjum sterkt á framfæri við ráðamenn í Danmörku á þeim tíma.

Traust og trúnaður eru lykilþættir í samskiptum vinaríkja. Mál á borð við þetta geta grafið undan slíku trausti. Það er nokkuð sem við þurfum ekki á að halda á tímum fjölþátta ógna. Því miður eru ríki sem hafa beinlínis hag af því að grafa undan trausti og samstöðu vina- og bandalagsríkja á Vesturlöndum.

Ég vil undirstrika mikilvægi þverfaglegs samstarfs á þessu sviði þvert á ráðuneyti, en jafnframt við fyrirtækin í landinu. Við þurfum öll að vera í sama liði, því að eins og þekkt er þá gerir enginn neitt einn í þessum efnum og það gerir enginn þetta fyrir okkur. Við þurfum öll að standa saman þegar kemur að netöryggismálum

Herra forseti. Við í Samfylkingunni leggjumst gegn áætlun ríkisstjórnarinnar fyrir næsta kjörtímabil. Við erum í grundvallaratriðum ósammála þeirri leið sem stjórnarflokkarnir vilja fara

græna verðmætasköpun, bæta heilsu og öryggi fólksins í landinu og bæta kjör barnafólks og þeirra hópa sem verst eru settir í samfélaginu. Því náum við fram með réttlátri tekjuöflun og með jöfnuð að leiðarljósi.

Það er áhugaverð saga frá því að fyrsta fjármálaáætlun þessarar ríkisstjórnar var lögð fram þar sem boðuð var mikil uppbygging innviða, bæði óáþreifanlegra og áþreifanlegra innviða. Þessi síðasta áætlun endurspeglar og sýnir þá staðreynd að vel hefur tekist til við að byggja upp mikilvægar stoðir, hvort sem er í heilbrigðiskerfi, menntakerfi, velferðarkerfi eða í hinum áþreifanlegu innviðum. Um leið sýnir þessi síðasta áætlun ábyrgð því að við erum stödd undir lok kjörtímabils og ekki er að finna neina feita tékka fram í framtíðina, en hún endurspeglar þá sýn að við getum vaxið út úr þeirri stöðu sem við erum í núna og það munum við gera. Ég hef fulla trú á því að íslenskt efnahags- og atvinnulíf muni núna spyrna hratt við fótum

Miklar áskoranir eru fram undan í hagstjórn í landinu. Mikill hallarekstur ríkissjóðs, atvinnuleysi í hæstu hæðum, verðbólga hefur ekki mælst hærri í mörg ár og vextir fara hækkandi. Hér kemur svo ríkisstjórnin með fjármálaáætlun sem leysir engan vanda, fjármálaáætlun sem einkennist af metnaðarleysi og hefur enga stefnumótun málefnasviða. Þau eru tekin út vegna þess að ríkisstjórnin hefur ekki kjark til að taka umræðu Þessi áætlun er ekki að blása þeim þúsundum Íslendinga sem eru atvinnulausir von í brjóst. Miðflokkurinn getur ekki stutt hana. Hluti stjórnarandstöðunnar leggur hér fram ófjármagnaðar breytingartillögur, kosningabæklinga um milljarðahækkanir hér og þar. Miðflokkurinn mun sitja hjá við afgreiðslu þeirra. Miðflokkurinn mun koma með eigin lausnir í efnahags- og atvinnumálum fyrir kosningar, lausnir sem við munum síðan hrinda í framkvæmd í næstu ríkisstjórn.

Þetta er stefnulaus fjármálaáætlun út úr Covid. Kosningar eru fram undan og ef ríkisstjórnin ætlar að halda áfram að vinna saman þá væri núna tíminn til þess að leggja fram stefnu út úr Covid. En það er augljóst að það verk var ríkisstjórninni ofviða. Það er verið að reyna að leggja áherslu á loftslagsmál. En hvað gerðu Vinstri græn þegar þau mynduðu þessa ríkisstjórn? Þau fóru í samstarf með flokkum sem voru með verstu loftslagsstefnuna fyrir kosningar. Það var öll áherslan á loftslagsmál. Við verðum að fá stjórnvöld sem sýna í alvörunni hvernig

lengi. Það hefur lengi verið bent á það að ríkissjóður var orðinn ósjálfbær áður en kom til hinar umtöluðu Covid-kreppu. Það þarf að taka til hendinni víða í ríkisfjármálunum. Við þurfum að geta siglt í gegnum framtíðina næstu árin án þess að hækka skatta og án þess að skerða þjónustu. En við þurfum að fá meira fyrir þau framlög sem við leggjum inn á þann vettvang. Við í Viðreisn kusum að þessu sinni að leggja ekki fram neinar breytingartillögur við þessa áætlun enda vitatilgangslaust, ekkert er á þær hlustað. Aðrir flokkar í stjórnarandstöðu hafa lagt fram

Virðulegur forseti. Í því ástandi sem við erum núna, þegar við sjáum glitta í endalok samkomutakmarkana og opnara aðgengi fyrir ferðamenn, þarf stefnu til framtíðar, en því miður skila stjórnvöld auðu. Við vitum að allar aðgerðir ríkisstjórnarinnar til að draga úr atvinnuleysi hafa ekki skilað nægilega góðum árangri og staðan er erfið, því er ekki að neita. Það sem er enn erfiðara er að sjá öll glötuðu tækifærin. Á meðan atvinnuleysi stefndi í 10% á síðasta hausti náði Tækniþróunarsjóður ekki nema að fjármagna 8% umsókna. Það fór allt of lítið af peningum í Loftslagssjóð sem hefði líka getað skapað rými fyrir nýsköpun á sviði loftslagsverndar. Það er svo mikið af glötuðum tækifærum hér, virðulegi forseti. Við hefðum getað notað nýsköpun, styrk til fólksins, til þess að koma okkur út úr þessu ástandi en því miður þá möllum við áfram í sama farinu með þessa fjármálaáætlun.

var gengið frá fyrri fjármálaáætlun fyrir nokkrum mánuðum eða undir lok síðasta árs vegna heimsfaraldursins. Það leiddi til þess að við beindum sjónum að stóru myndinni í þessari áætlun og við drögum upp þá mynd að við getum vel unnið okkur út úr þessum faraldri af mjög miklum styrk. Það er bráðnauðsynlegt að bera skynbragð á það hvaða ytri aðstæður það voru sem gerðu okkur kleift að beita ríkisfjármálunum af krafti í einni mestu efnahagslægð sem við höfum lent í. Það var allt saman byggt á stefnu sem tryggði lágar skuldir ríkissjóðs, að viðnámsþróttur væri í fjármálakerfinu, að Seðlabankinn hefði svigrúm til að beita peningastefnunni þegar á þyrfti að halda. Í þessari fjármálaáætlun er sagt: Um leið og það birtir til þá ber okkur að undirbyggja

skort á skilningi á framtíðinni á bak við ábyrgð, en stöðnun er ekki merki um það að sýna ábyrgð. Það er algjört ábyrgðarleysi og ég hef miklar áhyggjur af því.

í landinu í stað þess að fara leið verðmætasköpunar og gengisstöðugleika sem við í Viðreisn höfum talað fyrir, gengisstöðugleika til frambúðar,

Áætlunin dregur líka skýrt fram hagstjórnaráherslur hins opinbera og stefnu ríkisstjórnarinnar hingað til og í gegnum faraldurinn og út úr honum. Ríkisfjármálunum er beitt af krafti með áherslu á fólk, fyrirtæki, velferð, fjárfestingar og nýsköpun, en þessi áætlun felur líka í sér ábyrga stefnu sem fyrr. Setjum markið á að stöðva skuldasöfnun og ná jafnvægi í ríkisfjármálin, ná fyrri styrk þannig að ríkissjóður geti ávallt sinnt hlutverki sínu og mætt aðstæðum hverju sinni með öflugu viðbragði þegar á þarf að halda.

Þar fáum við aldrei svör. Þannig er fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar líka. Það eru engar útskýringar á því hvernig gengur með stefnuna og það er eitthvað sem ríkisstjórnin á ekki að komast upp með, því sleppir hún í þessari fjármálaáætlun. Varðandi breytingartillögur Pírata er um að ræða samansafn breytingartillagna sem Píratar hafa lagt fram

Flokkur fólksins er með nokkrar breytingartillögur við þessa áætlun sem allar miða að því að eyða biðlistum í heilbrigðiskerfinu og hjálpa þeim sem eru hjálpar þurfi í samfélaginu.

það þarf að forgangsraða fjármunum fyrir fólkið fyrst. Það er ljótt að skilja einhvern út undan og þess vegna skora ég á okkur hér að taka utan um alla og sýna úr hverju við erum gerð og fyrir hverja við erum raunverulega að vinna.

fyrst og fremst eiga þó þessar vel unnu og vandlega útfærðu tillögur okkar að sýna að til er önnur leið en sú sem hér stendur til að fara næstu fjögur árin.

Herra forseti. Samfylkingin leggur hér til breytingar á fjármálaáætlun til að efla löggæslu á Íslandi. Rétt í þessu sendi stjórn Landssambands lögreglumanna frá sér yfirlýsingu þar sem hún lýsir yfir miklum áhyggjum af þeirri stöðu sem lögreglan stendur frammi fyrir. Allt of fáir lögreglumenn eru við störf og hlutfall lærðra lögreglumanna er hættulega lágt. Ljóst er að eftir að stytting vinnuvikunnar tók gildi þann 1. maí sl. hefur staða löggæslu á Íslandi versnað til muna og þrátt fyrir loforð og samninga um annað hafa lögregluembætti landsins ekki fengið fjármagn frá ríkisvaldinu til að ráða viðbótarmannskap. Það hefur í för með sér að færri lögreglumenn eru á vakt hverju sinni og dregur það ástand verulega úr öryggi lögreglumanna og almennings. Með því að samþykkja tillögu Samfylkingarinnar hér aukum við öryggi almennings í landinu sem og lögreglumanna.

þar sem fjármagn yrði sett í að flýta orkuskiptum, bæta almenningssamgöngur, styrkja hringrásarhagkerfið og græna matvælaframleiðslu og fullvinnslu á loftslagsvænum matvælum, gera breytingar á styrkjaumhverfi landbúnaðarins og styðja íslenska stjórnsýslu til að verða grænni.

Herra forseti. Hér er um að ræða breytingartillögu Samfylkingarinnar til að létta á biðlistum ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur í heilbrigðiskerfinu. Biðlistar hafa lengst jafnt og þétt í tíð þessarar ríkisstjórnar, hvort sem um er að ræða biðlista í nauðsynlegar skurðaðgerðir eða nauðsynlega geðheilbrigðisþjónustu við börn, ungmenni og fullorðna, biðlista sem hægt væri að stytta ef hæstv. heilbrigðisráðherra væri reiðubúinn að framfylgja vilja Alþingis og niðurgreiða nauðsynlega sálfræðiþjónustu fyrir allan almenning. Biðlistamenning ríkisstjórnarinnar er gríðarlega kostnaðarsöm í öllum öngum samfélagsins og er þessi tillaga okkar viðleitni til að minnka það tjón.

Herra forseti. Það fólk sem treystir á greiðslur Tryggingastofnunar fær einfaldlega of litla peninga til að geta lifað og hækkanir hafa ekki haldið í við lífskjarasamninga. Það hefur þess vegna orðið umtalsverð kjaragliðnun á öllu þessu kjörtímabili og munurinn á lágmarkstekjutryggingu og ellilífeyri er 85.000 kr. á mánuði. Það er mikil fátækt meðal þessara hópa og ójöfnuður mun einfaldlega halda áfram að aukast ef við leyfum þessari gliðnun að eiga sér stað. Þess vegna leggur Samfylkingin til að við hækkum elli- og örorkulífeyri í takt við hækkun hæstu launa í skrefum. Atkvæði greitt með þessari tillögu er atkvæði gegn fátækt þessara hópa í landinu.

Umfram það þarf að bæta það sem vantar upp á vegna kjaragliðnunar milli launaþróunar og þróunar á lífeyri almannatrygginga. Á þessu kjörtímabili hefur sú gliðnun verið 5,7%.

Herra forseti. Ef Ísland á að vera barnvænt samfélag, eins og við jafnaðarmenn ætlum okkur eftir kosningar, verðum við að styðja við fleiri barnafjölskyldur í landinu. Í Noregi, Svíþjóð og Finnlandi eru barnabætur ekki tekjutengdar en í Danmörku byrja þær að skerðast við mjög há laun. En hér á landi hér á landi byrja barnabætur að skerðast við 351.000 kr. á mánuði og fólk með meðaltekjur fær engar barnabætur. Við þurfum að breyta þessu og við leggjum til að foreldrar með 600.000 kr. á mánuði fái óskertar barnabætur. Það er löngu tímabært, forseti, að við horfum til norrænna ríkja, norrænna velferðarríkja, þegar kemur að stuðningi við barnafólk.

En húsnæðismarkaðurinn snertir líka efnahagslífið og hefur áhrif á það og við höfum einfaldlega búið við allt of sveiflukenndan markað. Þess vegna er mjög mikilvægt að horfa langt fram í tímann og vinna gegn spennu og tryggja viðvarandi stöðugleika. Það getum við. Við höfum mannfjöldaspár og við höfum ýmislegt sem gerir okkur kleift að gera það. Einn mikilvægur þáttur í þessu er að tryggja nægt framboð. Það þarf að byggja 3.000 íbúðir á ári fram til ársins 2030 og markaðurinn mun ekki leysa þetta einn. Við þurfum líka að koma að uppbyggingu óhagnaðardrifinna leiguíbúða og félagslegs húsnæðis. Ég skora á alla þingmenn að hætta að draga lappirnar og leggja þann peninga sem þarf í þennan málaflokk.

Ég fór aðeins yfir kostnaðargreiningar ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum í ræðu um þessi mál. Miðað við kostnaðarmat ríkisstjórnarinnar sjálfrar

til að hjálpa okkar minnstu bræðrum og systrum og koma í veg fyrir að fátækt fólk haldi áfram að bíða eftir réttlæti. Þessar tillögur eru hóflegar. Þær eru ekki margar eins og þið sjáið.

Herra forseti. Ef þessi ríkisstjórn heldur saman eftir kosningar er ljóst, samkvæmt þessari áætlun sem stjórnarliðar virðast ætla að samþykkja, að kjör aldraðra og öryrkja munu ekki verða bætt á næsta kjörtímabili. Löggæslan verður áfram fjársvelt. Biðlistar í heilbrigðiskerfinu, hvort sem er eftir skurðaðgerðum eða geðheilbrigðisþjónustu, munu halda áfram að lengjast.

boðar leið niðurskurðar, boðar gamaldags leið sem meira að segja Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur varað við. Ég segi nei.

þegar þetta liggur fyrir, að góð og gagnkvæm samvinna takist enn betur en hingað til milli Íslands og Grænlands, þessara góðu nágranna okkar. Ég vil ítreka að þegar skýrslan verður afgreidd með þingsályktunartillögunni til ríkisstjórnarinnar, bæði þessarar og næstu stjórnar, að engin verkefni verði unnin einhliða,

og Óttar Guðlaugsson. Þetta er mjög góð skýrsla og það er grunnurinn í öllu okkar samstarfi við vini okkar Grænlendinga að við vinnum þessa hluti saman. Það er mikill stuðningur, bæði hjá Grænlendingum og Íslendingum, við aukið samstarf okkar á milli og okkur ber skylda til að vinna það eins vel og mögulegt er. Ef við gerum það þá verður það okkur öllum til heilla.

Það er skrýtið að ekki verði fastar að orði kveðið, en endurspeglar kannski það að litið sé á þá sem okkar litlu bræður og systur, eins og kom fram hjá einum nefndarmanni hér áðan. En málið er gott og ég vona að Grænlendingar séu sammála okkur um það.

Herra forseti. Ég, líkt og aðrir hér inni, fagna þessari tillögu. Það skiptir ofboðslega miklu máli að við séum í góðri samvinnu við þessa nánustu nágranna okkar. Hér er vissulega byggt á skýrslu

okkar heldur eigi að leita leiða til að finna samstarfsfleti sem eru í takt við vilja og

Það er í raun á þeirri skýrslu sem við byggjum svo þessa þingsályktunartillögu sem er ánægjulegt að sjá að þingheimur allur tekur undir. Ég er algerlega sannfærð um að það séu mjög mikil tækifæri í auknu samstarfi milli þessara þjóða. Það er líka ánægjulegt að finna það, þegar maður heimsækir Grænland og talar við Grænlendinga, hve áhugi þeirra er mikill á því að vera í samskiptum og samvinnu við Íslendinga

Við erum hér að greiða atkvæði um þessa tillögu. Vegna orða hv. þm. Andrésar Inga Jónssonar vildi ég bara geta þess að samkvæmt mínu minni er það nú þannig að þegar við erum að ræða í utanríkismálanefnd samninga við aðrar þjóðir eru venjulega engir fulltrúar þeirra þjóða kallaðir fyrir nefndina, sama hvort það eru stór ríki eða smá. Ég held að það sé ekki nein venja fyrir því og alveg ástæðulaust að vera að leggja út af því með einhverjum hætti, eins og hv. þingmaður virtist vera að gera.

afgreiða þessa þingsályktunartillögu um breytingu á fimm ára samgönguáætlun, staðfestingu á því að hægt verði að halda áfram og ljúka þeim verkefnum sem hafin voru með sérstöku fjárfestingarátak fyrir ári. Í framhaldi af afgreiðslu fjármálaáætlunar í lok síðasta árs er hægt að ljúka þessum verkefnum öllum innan næstu fimm ára.

Með frumvarpinu eru lagðar fyrir Alþingi tillögur um breytingar á fjárheimildum ýmissa málefnasviða og málaflokka fyrir nýjum og breyttum ráðstöfunum. Markmiðið er að veita markvissan stuðning til fyrirtækja og heimila til að mæta samfélagslegum og efnahagslegum afleiðingum heimsfaraldurs kórónuveirunnar. Að stærstum hluta er um að ræða aðgerðir í fjórða aðgerðapakka ríkisstjórnarinnar, sem kynntur var í lok apríl, en jafnframt er aflað heimilda vegna nokkurra útgjaldamála sem rekja má til áhrifa faraldursins auk framlags til daggjalda hjúkrunarheimila. Eins og kunnugt er hefur útbreiðsla kórónuveirunnar og ráðstafanir til þess að hamla útbreiðslu hennar þegar haft víðtæk efnahags- og samfélagsleg áhrif. Eitt meginmarkmið opinberra fjármála undanfarið ár hefur verið að lágmarka það tjón sem faraldurinn veldur, dreifa því yfir lengra tímabil og skapa skilyrði fyrir öfluga viðspyrnu að faraldrinum loknum. Stuðningur við heimili og fyrirtæki hefur fleytt rekstraraðilum yfir erfiðasta hjallann og tryggt kaupmátt heimilanna. Komið hefur verið til móts við þau sem hafa orðið fyrir mestum efnahagslegum áhrifum með markvissum stuðningi. Almenn eftirspurn hefur verið örvuð með aukinni samneyslu og opinberri fjárfestingu ásamt lækkun skatta og auknum útgjöldum.

2021 og nemur umfang þeirra um 200 milljörðum kr. á þessum tveimur árum, auk áhrifa hinna sjálfvirku sveiflujafnara ríkisfjármálanna en þau eru metin um 200 milljarðar kr. yfir sama tímabil. Áhrif þess á afkomu ríkissjóðs eru umtalsverð í sögulegu samhengi, en gert er ráð fyrir verulegum halla á rekstri ríkissjóðs á komandi misserum með tilheyrandi skuldaaukningu. Eftir því sem meiri reynsla fæst á aðgerðir stjórnvalda hefur gefist tækifæri til að beina stuðningi með markvissari hætti til þeirra hópa sem verst hafa orðið úti. Í lok apríl kynnti ríkisstjórnin áframhaldandi efnahagsaðgerðir vegna heimsfaraldursins. Um er að ræða fjórða aðgerðapakkann, eins og áður segir, en áður voru settir fram sambærilegir aðgerðapakkar

Í þeim pakka sem nýlega var kynntur eru framlengdar og innleiddar á annan tug efnahagsaðgerða til að mæta ástandinu. Markmiðið er að styðja áfram við heimili og fyrirtæki á lokametrum baráttunnar við heimsfaraldurinn, en vel hefur gengið að verja kaupmátt og innlenda eftirspurn með aðgerðum síðustu mánaða á sama tíma og veirunni er haldið í skefjum. Úrræðin nú miða að því að verja áfram grunnstoðir samfélagsins, vernda afkomu heimila og fyrirtækja og tryggja öfluga viðspyrnu fyrir íslenskt efnahagslíf. Hagrænt umfang nýjustu aðgerða ríkisstjórnarinnar er metið á yfir 39 milljarða kr. Aðgerðir sem snúa að tekjum heimila og fyrirtækja nema 16,5 milljörðum, en þær skiptast annars vegar í 6,5 milljarða vegna frestunar á skattgreiðslum og 10 milljarða vegna úttektar séreignarsparnaðar. Á útgjaldahlið ríkissjóðs nemur umfangið um 23 milljörðum kr., en þar vegur þyngst framlag vegna framlengingar og útvíkkunar á viðspyrnustyrkjum til fyrirtækja. Þar erum við að draga lærdóm af reynslunni af því úrræði og útvíkka það, búa til nýjan viðmiðunarflokk fyrir stuðning og framlengja úrræðið, eins og fram hefur komið í öðru sjálfstæðu þingmáli. Áhrif þessara breytinga á afkomu ríkissjóðs eru metin rúmlega 8 milljarðar og það er um þá fjárhæð sem spáð er að afkoman versni. Uppfærð áætlun gerir ráð fyrir halla á ríkissjóði um 328 milljarða kr. eða um 10,5% af vergri landsframleiðslu. Í því mati hefur verið tekið tillit til endurmats fjármála- og efnahagsráðuneytisins á eldri aðgerðum auk viðbótartekna ríkissjóðs vegna framlagningar á heimild til úttektar á séreignarsparnaði. á séreignarsparnaði. Virðulegi forseti. Ég vík þá að meginefni frumvarpsins. Eins og áður hefur komið fram þá er í þessu frumvarpi um að ræða tillögur um ný verkefni og auknar heimildir varðandi útgjaldamál sem voru ófyrirséð við afgreiðslu fjárlaga eða teljast nú orðin brýn eða óhjákvæmileg. Frumvarpið afmarkast sem fyrr segir fyrst og fremst við að afla fjárheimilda fyrir nýjustu efnahagsaðgerðum. Í frumvarpinu eru lagðar til auknar fjárheimildir til viðeigandi málefnasviða og málaflokka ráðuneyta sem nema tæpum 14,6 milljörðum Það svarar til 1,2% aukningar frá áður samþykktum fjárheimildum í fjárlögum ársins. Lagðar eru til breytingar á fjárheimildum um sem nemur 13 milljörðum kr. vegna aðgerðapakkans sem kynntur var í lok apríl sl. Það er sá hluti aðgerðanna sem ekki er unnt að fjármagna með öðrum úrræðum laga um opinber fjármál, svo sem með millifærslu fjárveitinga innan ársins eða nýtingu varasjóða málaflokka. Um 10 milljarðar af ráðstöfunum á útgjaldahlið eru fjármagnaðir í gegnum úrræði laga um opinber fjármál. Þar vega þyngst framlenging og útvíkkun viðspyrnustyrkja til atvinnulífsins sem gert er ráð fyrir að rúmist innan núverandi fjárheimilda. Áætluð útgjöld vegna þeirra eru rúmir 7 milljarðar kr. Þá eru lagðar til breytingar sem nema tæpum 600 millj. kr. vegna nokkurra útgjaldamála sem hafa komið til skoðunar eftir að aðgerðapakkinn var kynntur. Auk þess er lögð til breyting varðandi rekstur hjúkrunarheimila eins og ég vík nánar að hér á eftir. Langstærstur hluti tillagnanna snýr að félags- og vinnumarkaðsmálum, eða um 11,6 milljarðar kr. Þar af nema aukin framlög til málefnasviðs 30, Vinnumarkaður og atvinnuleysi, samtals 9,8 milljörðum, sem skýrast af fjórum málum. Í fyrsta lagi er um að ræða 4,4 milljarða kr. framlag vegna ráðningarstyrkja en fyrirtæki eiga nú kost á að fá styrk með endurráðningu starfsfólks í skertu starfshlutfalli í sitt fyrra starfshlutfall. Í öðru lagi er um að ræða 4,3 milljarða framlag vegna atvinnuátaksins Hefjum störf með það að markmiði að skapa allt að 7.000 tímabundin störf fyrir langtímaatvinnulausa og námsmenn, í samvinnu við atvinnulífið, opinberar stofnanir, sveitarfélög og félagasamtök. Um er að ræða styrk í allt að sex mánuði með atvinnuleitendum og tvo og hálfan mánuð yfir sumartímann vegna námsmanna. Í þriðja lagi er gert ráð fyrir 850 millj. kr. framlagi vegna framlengingar á því tímabili sem hægt er nýta lengingu á tímabili tekjutengdra atvinnuleysisbóta.

Útgjöld til málefnasviðs 29, Fjölskyldumál, aukast um 1,9 milljarða og skýrist það af þremur tilefnum. Í fyrsta lagi er um að ræða 1,6 milljarða framlag vegna barnabótaauka til að koma til móts við barnafjölskyldur. Í öðru lagi er gert ráð fyrir 180 millj. kr. til ýmissa félagslegra aðgerða í aðgerðaáætlun félagsmálaráðuneytisins til þess að sporna gegn neikvæðum áhrifum á viðkvæma hópa. Í þriðja lagi er gert ráð fyrir 100 millj. kr. framlagi til geðheilbrigðismála með stuðningi við sveitarfélög og frjáls félagasamtök til að efla þjónustu fyrir einstaklinga með alvarlegar geðraskanir og er það hluti af 600 millj. kr. aukningu til geðheilbrigðismála. Þá aukast framlög um 20 milljónir á málefnasviði 27, Málefni fatlaðs vegna styrkingar starfsemi réttindagæslunnar til að bæta stöðu fólks sem býr við þroskaskerðingu og einhverfu, en þessi aðgerð er hluti af 200 millj. kr. aðgerðaáætlun um félagsleg úrræði.

Þar er að hluta komið til móts við tekjufall hjá Rauða krossinum á Íslandi og Slysavarnarfélaginu Landsbjörg. Með samsvarandi hætti er gert ráð fyrir 120 millj. kr. framlagi vegna tímabundins aukins stuðnings við Strætó bs. á málefnasviði 11, Samgöngu- og fjarskiptamál. Á málefnasviði 35, Alþjóðleg þróunarsamvinna, er lagt til að veita 250 millj. kr. til þróunar og dreifingar bóluefnis gegn kórónuveirunni til þróunarríkja.

og átaksverkefni til að bregðast við auknum kvíða og vanlíðan hjá börnum og ungmennum. Í því sambandi má einnig nefna að gert er ráð fyrir 150 millj. kr. aukningu fjárheimilda á málefnasviðum 20, Framhaldsskólastig, og 21, Háskólastig, til að efla þverfaglega skólaheilsugæslu og sálfræðiþjónustu á framhaldsskólastigi. Þá er gert ráð fyrir 50 millj. kr. framlagi til málefnasviðsins til endurhæfingar vegna langvarandi eftirkasta kórónuveirunnar og einnig til ungmenna sem standa utan skólakerfis og vinnumarkaðar. Eru þau framlög hluti af 600 millj. kr. auknum framlögum til geðheilbrigðismála.

Annars vegar er gert ráð fyrir að hækka tímabundið daggjald hjúkrunarheimila um 1 milljarð. Skilyrði fyrir hækkuninni er að rekstraraðilar hjúkrunarheimila samþykki tveggja mánaða framlengingu þjónustusamninga þannig að þeir gildi til loka febrúar 2022. Gangi það eftir verður daggjaldið hækkað fyrir yfirstandandi ár en hækkunin gengur til baka í byrjun næsta árs. Samningar Sjúkratrygginga Íslands við rekstraraðila hjúkrunarheimila renna út í árslok og er vinna að hefjast við gerð samningsmarkmiða næstu samninga. Til að styrkja rekstrarstöðu hjúkrunarheimila á þessu ári er lögð til framangreind framlenging samninga og tímabundin hækkun daggjalds. Það gefur aukið svigrúm fyrir endurskoðun á forsendum rekstrar hjúkrunarheimila. Þar er m.a. byggt á þeim greiningum og viðbótum á þjónustunni sem nú er unnið að. Að öðru leyti vísa ég til nánari umfjöllunar um útgjaldatillögur frumvarpsins í athugasemdum við einstaka málaflokka. Það er mat ríkisstjórnarinnar að best fari á því að þau verkefni sem eru megininntak þessa frumvarps verði að svo stöddu ekki fjármögnuð með framlögum úr almenna varasjóðnum heldur óskað eftir heimildum með sérstökum fjáraukalögum. Þannig var horft til þess að viðhalda getu varasjóðsins til þess að mæta óvæntum útgjöldum sem kunna að koma upp síðar á árinu, svo sem vegna uppfærslu á launa- og verðlagsbótum innan ársins og öðrum afleiddum kostnaði sem kann að leiða af faraldrinum. sama skapi var talið mikilvægt, í ljósi markmiða um gagnsæi, að nýjar og breyttar mótvægisráðstafanir stjórnvalda vegna heimsfaraldursins hlytu umfjöllun og þinglega meðferð til jafns við umfjöllun fyrri aðgerða

algjör þögn og ekki króna sett í lið 28 Málefni aldraðra, ekki króna.

En hvernig hefur gengið að efna það sem sagt var á sínum tíma fyrir kosningar 2013? Það hefur gengið vel. Við létum afturkalla allar skerðingar á grunnlífeyri. Það var gríðarlega mikilvægt. Smátt og smátt, skref fyrir skref, tókum við síðan allar skerðingar vinstri stjórnarinnar frá 2009–2013 til baka. Ekki bara það heldur notuðum við kjörtímabilið til að gera grundvallarbreytingu á kerfinu sem er auðvelt að fletta upp að hefur skilað bættum, stórbættum, kaupmætti bóta almannatrygginga. Við höfum búið til 300.000 kr. frítekjumark í fjármagnstekjuskatti sem kemur þessum hópi sérstaklega vel. (Forseti hringir.) Við létum afnema eignarskattinn sem bitnaði illa á tekjulágu fólki í eigin húsnæði þannig að lið fyrir lið höfum við klárað það sem um var rætt.

En þar er engum blöðum um það að fletta að við höfum verið að bæta í. Við höfum nýtt hagvaxtarskeið undanfarinna ára til að standa betur með þeim sem treysta á bætur almannatrygginga. Það er enginn vafi á því að kaupmáttur þeirra bóta sem þar eru greiddar út hefur sögulega aldrei verið hærri en einmitt nú. einmitt nú. Þetta skiptir máli. Herra forseti. Biðlistar hjá Landspítalanum eru langir. Það bíða alls 3.625 einstaklingar eftir skurðaðgerð, 1.095 einstaklingar bíða eftir geðheilbrigðisþjónustu og 131 barn bíður eftir þjónustu á BUGL. Biðlistar hafa lengst á tímum kórónuveirunnar

Það er erfitt að sjá að upp hafi komið einhver þau óvæntu, ófyrirséðu atvik varðandi stöðuna varðandi stöðuna á sjúkrahúsunum sem kalli á inngrip á miðju fjárlagaári með fjáraukalagafrumvarpi. Við höfum hins vegar verið með fjáraukalög til að bregðast við heimsfaraldri. Ég tek undir með hv. þingmanni að ég get ekki annað en lýst ákveðnum áhyggjum, og í mörgum tilvikum verulegum áhyggjum, af því að okkur gangi ekki að stytta biðlista þannig að viðunandi sé og jafnvel þannig að við þurfum að senda til annarra landa fólk sem ætti með réttu að fá aðgerðir á Íslandi. Ég held að það mál þurfi dýpri skoðun en svo að við tökum enga aðra ákvörðun en þá að setja marga nýja milljarða í málið. Við þurfum að spyrja okkur: Hvernig hafa milljarðarnir sem við höfum síðast sett

Herra forseti. Við þekkjum vel að það er möguleiki að fara í fleiri skurðaðgerðir, t.d. á sjúkrahúsinu á Akranesi og á Akureyri, þegar kemur að liðskiptum. Það mætti hugsanlega fela Landspítalanum að halda utan um samninga við aðrar stofnanir um að taka niður þennan lista. Mér fannst sláandi að lesa minnisblað frá Landspítalanum til heilbrigðisráðuneytisins sem var tekið saman nú í febrúar.

Nú eru 6.500 manns sem hafa verið atvinnulaus lengur en í 12 mánuði, jafnvel þó að atvinnuleysi sé að fara niður. Það eru enn 20.000 manns atvinnulaus á Íslandi.

Tvær nýlegar spár sem við sáum hafa sagt okkur annars vegar að atvinnustigið verði orðið sambærilegt og fyrir þennan heimsfaraldur strax á næsta ári og önnur spá að það gerist á árinu 2023.

Félagsmálaráðherra hefur verið að gera breytingar á vinnumarkaðsúrræðunum sem eru hluti af þessu máli og mér finnst þær hafa verið skynsamlegar og yfirvegaðar og ég styð það heils hugar.

Fjármálaráðherra segir einnig að nú sé komin sú reynsla af aðgerðum stjórnvalda að hægt sé að fara að beina fjármagni til réttra aðila, núna við lok faraldursins.

og það höfum við gert. Við höfum byggt á bestu fáanlegu upplýsingum. Við höfum verið tilbúin til að endurskoða aðgerðir. Og hverju hefur þetta svo skilað? Skoðum það t.d. núna á fyrsta ársfjórðungi að einkaneyslan á Íslandi

Þetta var það sem við báðum um hér fyrir ári, að það væri hlutverk stjórnvalda að eyða óvissu.

þetta verður svona. Það kemur bóluefni fyrir lok árs. Við munum fara svona hátt í smitum og svo mun þetta ganga svona hér og annars staðar mun þetta ganga hinsegin. hlutirnir aldrei með þessum hætti. Við höfum verið í stanslausri óvissu. Við höfum þurft að gefa fyrirtækjum og heimilum eins mikla vissu um framtíðina og mögulegt er á hverjum tíma. En við gátum ekki svarað fyrir það hvernig úr myndi rætast. Það var aldrei möguleiki. Það hefði verið heimskulegt að taka ákvarðanir fyrir ári og segja: Við munum ekki endurskoða afstöðu okkar vegna þess að við vitum hvernig þetta allt saman fer. Við höfum farið aðra leið, við höfum gert það sem hægt var og skynsamlegt var á grundvelli bestu upplýsinga hverju sinni og svo komum við og aðlögum og breytum og metum, lærum af reynslunni o.s.frv.

Það var enginn sem gat spáð fyrir um það nákvæmlega hvernig myndi spilast úr þessu. En við sjáum það núna eftir á að okkur hefur gengið betur en næstum öllum öðrum.

Það er hárrétt hjá hv. þingmanni að halli ríkissjóðs er áhyggjuefni. En ég tel hins vegar að það sé rétt að beita ríkisfjármálunum af þetta miklum krafti við þær aðstæður sem nú eru uppi. Í þeirri fjármálaáætlun sem við vorum að samþykkja hér fyrr í dag er vörðuð leið í átt að jafnvægi ríkisfjármálanna að nýju þar sem skuldasöfnuninni verður hætt.

gera okkur kleift að leggja til grundvallar í slíkri áætlanagerð. Þannig að markmiðið eins og ég horfi á það er að örva enn meira hagvöxt en hagspár gera ráð fyrir í dag þannig að þetta muni gerast hraðar og það mun styðja við það verkefni að loka fjárlagagatinu. En við þurfum að gefa okkur nokkur ár til þess. Þetta tímabil munum við brúa með lántökum og sölu eigna og það skiptir gríðarlega miklu máli að við lágmörkum fjármagnskostnað með trúverðugleika að vopni, trúverðugleika um það að við getum unnið okkur til baka (Forseti hringir.) út úr miklum hallarekstri. Varðandi bjartsýni og ekki bjartsýni, ég segi bara um ferðaþjónustuna að við fórum alltaf fram úr öllum spám (Forseti hringir.)

Mig langar að heyra aðeins frá hæstv. ráðherra: Hvaða efnahagslega ávinningi fyrir þjóðarbúið telur hann að þessi lækkun hafi skilað í raun og veru, og fyrir almenning í landinu? Hafa

aðgerð — renna sitt skeið og láta fjármálastarfsemina í landinu búa við almenn rekstrarskilyrði eins og önnur fyrirtæki. Hverju hefur það skilað? Ja, það skilaði auðvitað miklu betri viðnámsþrótti í fjármálakerfinu ásamt því sem Seðlabankinn gerði. Það var ekki bara bankaskattur sem var lækkaður heldur létti Seðlabankinn af af fjármálakerfinu í heild sinni sveiflujöfnunaraukanum og dró úr öðrum kröfum sem gerði það að verkum að fjármálakerfið gat staðið með heimilum og fyrirtækjum. Og við höfum séð sögulega mjög lág vanskil

Vegna skerðinga. Allt sem er sett inn í þetta kerfi rennur í gegnum vasa þeirra sem lifa í þessu ömurlega kerfi og beint aftur í ríkissjóð. Það er staðreyndin.

Það lifir enginn á því, tórir enginn á því. Þetta er sveltistefna og algerlega ömurlegt til þess að vita að við skulum vera í því ástandi. Við megum ekki gleyma því

að börn séu ekki gleymd og grafin á biðlista þangað til það er of seint að gera eitthvað fyrir þau. Við munum halda áfram að berjast fyrir þau og við segjum: Fólkið fyrst, síðan allt hitt.

að hugsa það á þann hátt, að kerfið virki svona. Þetta er það sem hefur verið kallað vistarband og fátæktargildra. Fólk getur ekki hreyft sig af því að það borgar sig ekki, af því að þá tapar það pening.

og svo bara örstuttu seinna leggja til fullt af nýjum aðgerðum til að laga hlutina í faraldrinum. Af hverju var þetta ekki bara hluti af fjárlagavinnunni eða fjármálaáætlunarvinnunni?

fer svo mikið á svig við það hvernig opinber fjármál eiga að virka þar sem hið opinbera á að koma til Alþingis, sem er löggjafinn sem er með fjárveitingavaldið,

Okkur er sagt hvað það kostar en okkur er aldrei gefin áætlun um hvaða áhrif aðgerðirnar eiga að hafa. Það er grundvallaratriði til þess að við getum metið árangur af

Það sem við bentum á í upphafi faraldursins er að við verðum að horfa á hver staðan er, hvernig við viljum breyta henni til hins betra á næstunni miðað við þær aðgerðir sem er farið í, hvaða áhrifa við væntum af þeim aðgerðum

Hvað gerist og hver verða viðbrögð stjórnvalda ef faraldurinn verður svokallaður U-laga faraldur þar sem við förum hratt niður, verðum þar í smá tíma og förum síðan hratt upp aftur?

Ríkisstjórnin lagði til 3 milljarða í nýsköpunarstarf til þess einmitt að koma til móts við hækkandi atvinnuleysi. Þetta er aðgerðin sem maður vill fara í til þess að byggja undir nýjar atvinnustoðir og byggja upp atvinnu til framtíðar.

Það var ekki fjármagn fyrir meiru. Aðsóknin, hugmyndirnar alls staðar af landinu, var einfaldlega miklu meiri. Og þetta voru góðar umsóknir. Þetta voru ekki bara draslumsóknir, langt í frá.

var ekki tilbúin að skoða þær hugmyndir sem við lögðum fram, þrátt fyrir að við legðum þær fram með þeim fyrirvara að það væri betra að hafa meira svigrúm en þyrfti svo að nota.

Ég er að reyna að segja þetta með eins skýrum hætti og með eins skýrum dæmum og ég get fundið af því að greiningarnar eru ekki til. Ríkisstjórnin var ekki með neinar greiningar.

til þess að búa til eitthvað nýtt. Það væri þá bara nýsköpunarstyrkur til einstaklinga sem er fullkomlega eðlilegt í því ástandi sem var. Það hefði minnkað atvinnuleysi. Þótt það hefði ekki minnkað kostnaðinn hefði það búið til framleiðni og framtíðarmöguleika,

þetta er það sem mér finnst einmitt einna merkilegast í öllu þessu kófi hérna, ríkisstjórnin er hvergi tilbúin til þess í rauninni að monta sig af eigin afrekum, enda eru þau fá og langt á milli

það er ekki það sem ég er að spyrja um. Mér er alveg sama hversu mikinn pening þú setur í aðgerðina ef þú getur ekki sagt mér hver ávinningurinn af

Af hverju ættum við að samþykkja fjárheimildir þegar við vitum ekki hver árangur þeirra er? Og af hverju ættum við að sætta okkur við svör, þegar við spyrjum um árangur aðgerða, á borð við: Við settum 10 milljarða í þetta.

Gott og vel, það má giska. En við erum með stjórnsýslu, faglega stjórnsýslu sem á að fara í gegnum ágiskanir stjórnmálamanna og vega og meta hver áhrif þeirra verða. En við fengum það aldrei heldur. Ráðherra á að sjá til þess að stjórnsýslan sinni því hlutverki sínu og skili slíkum greiningum til þingsins af því að hér tökum við síðan ákvarðanir um þessar fjárheimildir, hvort við eigum að fara í þær fjárheimildir fyrir þessi ágiskunarverkefni stjórnvalda eða einhver önnur. Við viljum nota almannafé vel

og við erum að fá fjáraukalagafrumvarpið, sem á að dekka kostnaðinn vegna þeirra aðgerða, inn núna í dag. Í dag eru, auk þessa þingfundardags, eftir sex þingfundadagar á á þessu kjörtímabili. Í nefndunum er verið að vinna með 60 stjórnarfrumvörp og fimm stjórnarþingsályktunartillögur.

að þau hafi kannski verið að hugsa sér að sleppa við að leggja fram fjáraukalagafrumvarp og haldið einhvern veginn að fjárveitingavaldið væri bara upp í ráðuneytunum en ekki hér?

þyrfti að fá nýjar fjárheimildir. Það er rosalega skýrt að fjárveitingarvaldið er á þingi og þegar stjórnvöld ætla að búa til nýjar aðgerðir, nýjar aðgerðir, og þetta er lykilatriði, þurfa þau að fjalla um þær aðgerðir á þingi og fá fjárheimild fyrir þeim sérstaklega. Það er algjört lykilatriði í fjárveitingavaldi og löggjafarvaldi að þetta sé virt.

skyldu stjórnvalda að koma með nýjar hugmyndir kostnaðarmetnar og árangursgreindar til þingsins til afgreiðslu fjárheimilda. Það átti einfaldlega að skófla til fjármunum innan ramma, eins og alltaf er gert, og redda sér einhvern veginn þannig í gegnum það (Forseti hringir.) að framkvæmdarvaldið ætlaði bara að ráða og gera eins og því sýndist og brjóta þannig algjörlega (Forseti

og samkvæmt minnisblaði frá Landspítalanum til heilbrigðisráðuneytisins þá er það svo að biðlistar hafa lengst á milli áranna 2020–2021.

beið eftir þjónustu á BUGL. Þetta er mjög alvarleg staða. Ég vil spyrja hv. þingmann hvort hann sé ekki tilbúinn til þess að koma í þá vinnu með mér að reyna að sannfæra meiri hlutann um að leggja fram breytingartillögu til að mæta þeim vanda.

stefnumörkun um biðlista í fjármálaáætlun frá ríkisstjórninni. Við höfum ekki hugmynd um hvað það kostar af því að það er ekki kostnaðargreining á því, en það er væntur árangur

um úrbætur, einkum á sviði biðlista, án þess að fara sérstaklega og biðja um fjárheimild fyrir því af því að það er þegar til heimild um þessa stefnu og þennan árangur.

Það er staða þess málefnasviðs eins og það leggur sig og það er enn þá þetta vandamál með fjárveitingarnar þar sem langflest hjúkrunarheimili eru rekin í halla.

það fjármagn sem er tekið til hliðar fyrir launakostnaði dreifist á færri í ljósi styttingar vinnutímans. Þannig að ég velti fyrir mér: Nú fer stór hluti í vinnumarkaðstengd úrræði í þessum fjárauka. Það er alls ekki svo að það sé til eftirbreytni að nýta fjárauka til að mæta svona samningsbundnum hækkunum

kemur inn á málefni sem eru nauðsynleg, ég skal taka undir það hér.

og fengið styrk frá ríkissjóði sem mun mæta að mestum hluta þeim launakostnaði sem því fylgir í sex mánuði. Þetta er gott úrræði. Svo er verið að framlengja tímabil tekjutengdra atvinnuleysisbóta.

en það er t.d. ekki að finna í fjármálaáætluninni sem við vorum að samþykkja hér í dag. Það atvinnuleysi sem við glímum núna við er sambærilegt

blómstrað og náð góðum rekstrargrunni þannig að þau geti fjölgað starfsmönnum. Stóra áskorunin fram undan er að ná niður atvinnuleysi og

Auk þess þurfum við að huga að því að umhverfi fyrir erlenda fjárfestingu hér á landi sé samkeppnishæft, vegna þess að erlend fjárfesting fjölgar einnig störfum. En þá þarf líka umhverfið hér að vera með þeim hætti að það sé aðlaðandi fyrir erlend fyrirtæki að koma hingað og hefja starfsemi. Ég bendi á Írland sem dæmi um land sem hefur staðið sig mjög vel í því að fá erlenda fjárfestingu.

vegna þess að þeir hafa búið það umhverfi þannig að það sé aðlaðandi fyrir fyrirtæki, gagnaver og annað slíkt að koma til landsins. Við þurfum að setja fram

það er hluti af vandaðri fjárlagagerð af hálfu fjárveitingavaldsins að menn átti sig á því hver árangurinn er. Ég held að það sé mjög óljóst og ég held í raun og veru að þessi ríkisstjórn hafi ekki haft neina áætlun um það að mæla árangur,

Hafa menn tekið eftir því að þjónustugjöld bankanna hafi lækkað? Ég hef ekki tekið eftir því. Hver er rekstrarafkoma bankanna? Ég sá að einn bankinn var að skila hagnaði upp á 12,5 milljarða kr. en á sama tíma sagði hann upp 20 starfsmönnum

Enn er þó tími til að bæta úr og laga áherslur meiri hlutans hér í þinginu því að einhverra hluta vegna virðist

græði jafnvel á stöðunni og hafi fundið sér leið til þess að nýta sér hana sér til framdráttar. En það er fólkið sem misst hefur vinnuna sem hefur orðið fyrir mesta tekjufallinu. Hv. stjórnarþingmenn og hæstv. ríkisstjórn hefur stigið skref. Eitt af því sem ríkisstjórnin gerði til þess að reyna að bæta stöðuna var að lengja tekjutengda tímabilið. Tekjutengda tímabilið er samkvæmt lögunum þrír mánuðir en var lengt í sex mánuði. Það þýðir að fólk fær hluta af tekjum sínum en aldrei þó meira en 456.000 kr. En hverjir voru það, forseti, sem fengu síðan þessar trakteringar frá hæstv. ríkisstjórn? Það voru þeir sem misstu vinnuna í mars 2020,

bíða. Það finnst mér svo ósanngjarnt og ég er ekki enn búin að sætta mig við það, forseti, að þeir sem höfðu verið lengst atvinnulausir, sem áttu í mestum vanda

Það er litið alvarlegum augum ef fólk er atvinnulaust lengur en 12 mánuði því að þá eru slæmar aukaverkanir af langtímaatvinnuleysi farnar að bíta verulega.

með því að lengja atvinnuleysisbótatímabilið. Við í Samfylkingunni höfum lagt fram tillögu um að það yrði lengt um ár. Hún var felld. Við lögðum til sex mánuði. Það hefur líka verið fellt. En við tökum enn undir kröfur ASÍ sem talar um að atvinnuleysisbæturnar þurfi að hækka upp í 95% af lágmarkstekjutryggingunni og að atvinnuleysisbótatímabilið þurfi að lengja a.m.k. um sex mánuði.

Það sem ríkisstjórnin er að gera með því að taka ekki utan um þetta fólk við slíkar aðstæður er að beina því lóðbeint í sárafátækt og það er skammarlegt fyrir ríkt samfélag eins og við erum að haga sér með þeim hætti. ríkisstjórn hefur viðurkennt efnahagsvanda fyrirtækja, og það er fínt, og mætt þeim vanda þannig að einhver þeirra geti haldið áfram, sem betur fer, og verið í startholunum þegar ferðamenn fara að koma til landsins.

og það sem er geysilega alvarlegt er að 131 barn bíður eftir þjónustu á barna- og unglingageðdeild Landspítalans. Við verðum

Annað mál sem mikið hefur verið rætt undanfarið er rekstrarvandi hjúkrunarheimila. Uppi hefur verið ákall til stjórnvalda um að setja aukið fjármagn í sjúkratryggingar til þess að mæta þeim vanda. vanda. Þó að fólkið sem rekur hjúkrunarheimilin sé allt af vilja gert þá mun fjárskortur alltaf koma niður á þjónustu við eldra fólk sem er á hjúkrunarheimilunum

og við verðum að taka á þeim vanda. Það er ekki hægt að bíða eftir því að nýir samningar komi um áramótin. Allt þetta ár er eftir.

að stofnanirnar, Heilbrigðisstofnun Suðurnesja og Heilbrigðisstofnun Suðurlands, geta ekki sinnt öllum íbúunum. Og hvað gera íbúarnir þá? Þeir leita sér þjónustu hjá heilsugæslunni á höfuðborgarsvæðinu sem fær borgað eftir höfðatölu

vinnumarkaðar og sér í lagi launaþróunar. Í nefndarálitinu kemur fram tilvísun í fjármálaáætlun eða greinargerð hennar um að mikilvægt sé að aðilar vinnumarkaðarins sammælist um nýtt og skilvirkara kjarasamningslíkan

Þetta er náttúrlega ekki ný umræða í sambandi við það hvernig launahækkanir geta samkvæmt kenningunni aukið verðbólgu og þar með gert launahækkanirnar að engu. Vandinn er vitaskuld sá að þegar það eru

tek undir að við verðum að geta gert án þess að kalla vandamálið verðbólgu og hætta þess vegna við. Er ekkert sem við getum gert til þess að endurskoða þetta vinnumarkaðsmódel sem við vinnum með í dag án þess að

Og já, mér fannst svolítið sláandi þegar ég las fjármálaáætlunina og textann með henni að þar var mikið talað um kerfislægan vanda, að það væri kerfislægur vandi á Íslandi

launin hér séu of há. Auðvitað getum við leyst þennan vanda með því að ýta undir að það verði meiri verðmætasköpun í landinu. Þá eigum við ekki að vera að ýta undir atvinnugreinar þar sem lítil framleiðni er og mjög lág laun heldur reyna að að ýta undir þær atvinnugreinar sem geta skilað meiru til samfélagsins. Í þessu nefndaráliti tala ég reyndar um það sem þarf að gerast. Við erum með ferðaþjónustuna og við erum með sjávarútveginn. Báðar þessar atvinnugreinar eru sannarlega mikilvægar en þær lifa á

og stöðugleiki haldist. Það er bara ekki sanngjarnt. Þess vegna verðum við auðvitað að fara að horfa í aðrar áttir. Hv. þingmaður nefndi hér gjaldmiðilinn

Hún getur staðið með kjörum almennings en hún getur líka farið gegn kjörum almennings. Við þekkjum þetta svo vel. Um leið og ferðamönnum fer að fjölga hér og þeir fara að skipta gjaldmiðlinum yfir í krónur

Þannig að þetta bítur allt í skottið á sér. Ef við ætlum í alvöru að horfa fram á framtíð þar sem er einhver stöðugleiki, þar sem vextir og verðlag æða ekki upp úr öllu valdi valdi með reglulegu millibili, meðan útflutningsgreinarnar verða fyrir áfalli og græða síðan mikið á veikingu krónunnar en heimilisveskið

hjúkrunarheimilin, 1 milljarður, og er það vel og veitir ekki af, má segja. Það hefur verið mikill verið mikill styr um rekstur hjúkrunarheimila, hvernig að þeim er staðið, og málaflokkurinn þyngist alltaf. Við erum að eldast og öll viljum við verða gömul, en við verðum líka að fá að njóta þess að verða gömul og hafa áhyggjulaust ævikvöld.

þjónusta við eldri borgara eigi að vera. Fyrir nokkrum árum hétu þetta dvalarheimili. Síðan urðu þetta dvalar- og hjúkrunarheimili.

heimili eða félagslega rekin heimili eiga að vera stór þáttur af þessu. Er það eitthvað sem pólitíkin þarf að setja stefnu um? Þar hefur sitt sýnst hverjum þetta kjörtímabil og alls

til að mæta þeim rekstrarvanda sem er í stöðunni núna og það er vel. En það er hægt að ræða vel og lengi um

inn í iðn- og tækninám, en það fara tvennar sögur af því hverju það hefur skilað. Nú á tímum atvinnuleysis og

Það er mikil eftirspurn eftir þessari menntun og mér finnst það eiginlega dapurt eftir fjögur ár þessari ríkisstjórn að það skuli ekki hafa skilað sér betur en raun ber vitni. Ég gerði mér miklar vonir um að hæstv. menntamálaráðherra myndi bæta þar úr því að henni

grunnatvinnuveg má skýra með þeim hætti að aðrir atvinnuvegir eru háðir starfsemi hans en hann er á hinn bóginn ekki háður starfsemi þeirra í eins miklum mæli. Sjávarútvegur er einn af þessum grunnatvinnuvegum Íslands. Þess vegna telja samtökin alveg sérstaklega mikilvægt nú að efla og bæta verulega rannsóknir á lífríki sjávar og Hafrannsóknastofnun verði tryggt fullnægjandi fjármagn

Einnig séu öflugar rannsóknir nauðsynlegar til að fylgjast með þeim breytingum sem eiga sér stað á íslenskum hafsvæðum

Miðað við þarfir sjávarútvegsins má segja að starfsemi Hafrannsóknastofnunar sé komin í öngstræti. Hafa ber í huga að nýting sjávarauðlinda og tækifæri til sölu afurða á bestu útflutningsmörkuðum gera miklar kröfur til hafrannsókna og vísinda í heimi nútímans. Viðvarandi fjárskortur og mannekla hefur það sem af er þessari öld leitt til samfellds samdráttar í rannsóknum á sviði vistfræði og haffræði og skyldra greina, en vöktun á nytjastofnum hefur eðlilega haft forgang að fjármunum. Engu að síður er það svo, að verulega vantar einnig upp á að vöktun á nytjastofnum sé sinnt sem skyldi. Þá hafa rannsóknir á nýtingu fjölmargra minni fiskistofna ekki verið stundaðar með ásættanlegum hætti.

Þeir eru náttúrlega að gera sitt besta en sveiflan í ráðgjöf við ýsuveiði er það mikil á milli ára að það er erfitt fyrir útgerðir að gera áætlanir í veiðinni á komandi ári

Það er í þessum trollleiðöngrum Hafrannsóknastofnunar sem þeir taka stikkprufur af grásleppunni og þannig er ráðgjöfin fundin. Þetta var gert á sínum tíma til að máta þetta inn í núverandi módel

sá peningur sem er settur í þær mun skila sér í betri afkomu síðar meir. Það er alveg ljóst hið margkveðna að það kostar pening að búa til pening. Það á við í þessu efni eins og öðru.

Virðulegi forseti. Ég verð að byrja á því að taka undir með hv. þingmanni um mikilvægi þess að rannsóknir séu fjármagnaðar nægilega vel þar sem þær geta jú varpað skýrara ljósi á hvað við getum veitt mikið af hverjum stofni

að leyfa þessa löndun, mest vegna þess að ekki sé búið að rannsaka þetta nóg og kallað er eftir meira fjármagni. Það hefur verið sagt.

þegar jafnvel það að svara spurningunni um hversu mikið við getum gengið á auðlindina kostar of mikinn pening fyrir ríkisstjórnina. Mig langar að spyrja hv. þingmann

Það líður nú að lokum þings á þessu vori. Það þýðir að að farið er að styttast í kjörtímabilinu þannig að þetta eru nú sennilega síðustu verk ríkisstjórnarinnar og ríkisstjórnarflokkanna

til fjáraukalaga er að mestu leyti staðfesting á aðgerðum sem þegar hefur verið gripið til og er verið að finna þeim, að finna þeim, réttan farveg með því að leggja þetta fram í frumvarpi til fjáraukalaga. Það hjálpar til við að við getum öll áttað okkur betur á því hvernig hvernig þetta ár hefur liðið í fjárhagslegu tilliti og hvernig við höfum fjármagnað þær aðgerðir sem ráðist hefur verið í og er það vel. Það verður samt sem áður ekki komist hjá því að minnast á að það var kannski ekki fyrsta hugmynd ríkisstjórnarinnar en ég tel að fjárlaganefnd hafi haft áhrif á á fjármálaráðuneytið, í þá veru að setja þetta fram með þessum hætti og því ber auðvitað að fagna. Það er bæði rétt og skylt að geta þess að það er ein undantekning á því að hér sé fyrst og fremst um staðfestingu að ræða á því sem þegar hefur verið ákveðið og það er framlag til reksturs hjúkrunarheimila.

af einkaaðilum en einnig þeirra sem rekin eru af sveitarfélögunum, um að þetta dugi ekki til. Það hefur verið bent á að það vantar talsvert upp á að mörg heimili geti veitt þá þjónustu sem mælt er fyrir um af hálfu landlæknis. Það hafa verið nefndar ýmsar tölur um þetta og þetta er kannski ekki alveg nákvæmlega vitað þannig að það má segja að ríkisvaldinu sé hugsanlega einhver vorkunn í því. En það hafa verið nefndar tölur og þá erum við bæði að tala um það sem vantar upp á hinn daglega rekstur og síðan uppsafnaðan halla, því að við vitum það öll að

er skilyrt því að samningar við þessi heimili verði framlengdir þannig að hún nær þá svolítið inn á næsta kjörtímabil. Það á að framlengja Það á að framlengja samningana til loka febrúar 2022 og má segja að með þessum hætti sé verið að velta á undan sér vandanum. Það verði þá næstu ríkisstjórnar að takast á við hann. En það kann að vera að það þyki ekki neitt tiltökumál, a.m.k. ræða ríkisstjórnarflokkarnir um að þeir ætli að taka hér við og halda áfram, taka við af sjálfum sér og halda áfram, þannig að þetta verður þeirra höfuðverkur áfram samkvæmt því. Annars verður það höfuðverkur fyrir aðra þá sem mynda stjórnina. Það er ágætt að nota þetta tækifæri og velta fyrir sér almennt hvernig til hefur tekist

kallað á aðgerðir sem verið hafa kostnaðarsamar. Ég held að ég fari algjörlega rétt með að við í Viðreisn og raunar held ég að ég geti reiknað það út og sagt að öll stjórnarandstaðan hafi verið samhuga um að greiða götu þessara aðgerða og hjálpa til við að koma þeim á koppinn. Við höfum auðvitað lagt fram aðrar hugmyndir, aðrar tillögur. Við höfum lagt fram aðrar leiðir í ýmsum tilvikum

fullkomlega sanngjarnt að segja að það er ekki ríkisstjórnin ein sem hefur komist í gegnum Covid heldur hefur þingið allt og allir þingmenn

eru okkur til ráðuneytis og veita umsagnir um fjárlög og fjáraukalög og fjármálaáætlanir og fjármálastefnu, að það hafi verið komið í óefni þegar á árinu 2019 og ríkissjóður rekinn með halla. Þess vegna sitjum við uppi með það að við höfum undirliggjandi vandamál sem varð til fyrir Covid og það er til áfram eftir Covid og ef eitthvað er hefur það vaxið. Þetta snýr sem sagt að því að skuldir ríkissjóðs hafa stóraukist, hallareksturinn hefur aukist og ríkið hefur að mörgu leyti þanist út, ríkisfjármálin hafa þanist út. Það er auðvitað umhugsunarvert, sérstaklega þegar menn horfa til þess að nú eru prófkjör yfirstandandi í einum stjórnarflokknum og nú tala þeir helst um að báknið sé allt of stórt og það þurfi að gera eitthvað í því. En það er eins og þetta ágæta fólk hafi verið fjarverandi að mestu þau 70 ár sem sá ágæti flokkur hefur staðið meira og minna í stafni hér

við þurfum að takast á við þessar afleiðingar í framtíðinni, fyrst og fremst þær miklu skuldir og þann halla sem búið er að koma upp í rekstri ríkisins að auki er atvinnulífið, stór hluti þess, umtalsverður hluti þess, enn í vandræðum og mun verða í vandræðum á næstu misserum. Vonandi er

Það virðist þó vera þannig að atvinnuleysi sé að festa sig í sessi í ríkara mæli, þ.e. hærra stig en við eigum að venjast. Það er líka langtímaatvinnuleysi sem við eigum ekki að venjast. Þetta er líka að gerast á sama tíma og atvinnuþátttaka er að minnka þannig að það eru mörg óheillamerki á lofti sem þarf að takast á við og hefði mátt gera betur. En í framtíðinni þarf að takast á við það er engin spurning. Ég er þeirrar skoðunar, og tel það rétt, að það hljóti að vera markmið komandi stjórnvalda að að reyna að feta þá leið að þurfa ekki að fara í umtalsverðar skattahækkanir, helst engar, en um leið að þurfa ekki að skera niður nauðsynlega þjónustu eða skera niður þjónustu en hins vegar sé verkefnið að leita leiða til að fara vel með hið opinbera fé sem við höfum til ráðstöfunar. Það tel ég að sé hægt að gera og það sé eitt stærsta verkefnið sem við stöndum frammi fyrir. Við erum með mjög stóra útgjaldaliði sem er hægt að líta til. Markmiðið þar á sem sagt fyrst og fremst að vera: Getum við gert betur án þess að skerða þjónustuna? Annað markmiðið: Annað markmiðið: Getum við gert enn betur, hugsanlega fyrir minna fé án þess að skerða þjónustuna? Þetta eru viðfangsefni sem við þurfum að takast á við. Síðan er rétt að ræða aðeins að það eru auðvitað mjög stór mál sem koma mjög víða við. Ég vil sérstaklega nefna þau áhrif sem gjaldmiðillinn okkar hefur á afkomu hins opinbera, afkomu heimilanna, afkomu afkomu fyrirtækjanna og afkomu sveitarfélaganna. Þetta höfum við í Viðreisn talað um lengi, en þetta er mál af þeirri stærðargráðu að það er mér eiginlega óskiljanlegt hvers vegna

en þá finnst mér að menn gleymi því að gjaldmiðillinn og áhrif hans eru um allt samfélagið, hafa áhrif á allt samfélagið. Aðild að Evrópusambandinu hefur líka áhrif á allt samfélagið

marga anga og hefur gríðarlega mikil áhrif á allt samfélagið. Mér dettur í hug að ég var að glugga

það er nú aldeilis ekki þannig. Við erum að reyna að benda á það að hagur stéttar á borð við bænda myndi batna. Í skýrslunni segir, með leyfi forseta: „Í skýrslunni er reynt að gefa nokkra mynd af sauðfjárrækt á heimsvísu. Skilaverð lambakjöts til bænda í ESB var 80% hærra en á Íslandi árið 2020.

út, það hefur ekki síður áhrif á innanlandsmarkaðinn og þetta dregur mjög verulega saman allan fyrirsjáanleika í landbúnaði eins og ég er að fara hér yfir. Þess vegna er þetta bara eitt lítið dæmi um það sem ég var að segja um að þessi mál hafa áhrif vítt og breitt (Forseti

aftur fyrir Covid og skoða stöðuna þá. Hvernig var staðan t.d. í stóru atvinnugreininni sem hefur fengið þennan mikla skell í heimsfaraldrinum? Auðvitað var kominn samdráttur þá. Það var meira að segja kominn samdráttur snemma

Það er einhvern veginn þannig sem þetta virkar; við fögnum því að hingað komi ferðamenn til að drífa áfram hagvöxt og efnahag, þeir koma með gjaldmiðilinn sinn og skipta yfir í krónur og krónan styrkist og það verður til þess að hér verður allt dýrara og ferðamönnum fækkar aftur. Ég veit að

gerast núna þegar við erum að sigla upp úr þessari efnahagslægð og treystum svona mikið á eina atvinnugrein? Til dæmis er í fjármálaáætluninni sem við vorum að

en hvað mun gerast í samspilinu milli gengis og þessarar atvinnugreinar í náinni framtíð?

Þetta er vandi sem við stöndum frammi fyrir sem er ekki nýr af nálinni. Þetta er vandi sem við rekumst á með reglulegu millibili,

Síðan gerist eitthvað. Það getur verið af náttúrulegum orsökum, markaðslegum orsökum, og það verður samdráttur, verður skellur í greininni.

Við höfum verið með mörg dæmi um svona greinar þar sem við sjáum allt í einu ljósið og setjum allt okkar í hana og svo fer þetta enn einn hringinn.

auðlindadrifnar atvinnugreinar sem skipta okkur mjög miklu máli, en við verðum að hafa sterka stoð við hliðina og nokkrar jafnvel. Ég vil spyrja hv. þingmann hvort hann taki ekki undir það með mér að stjórnvöld þurfi að koma að því máli með atvinnustefnu, með menntastefnu, með skattstefnu sem fjallar um þessi atriði og að verkalýðsfélögin og samtök atvinnurekenda þurfi að koma að þessu borði líka til að búa til umgjörð og að við sýnum sem þjóð að við ætlum að læra af mistökum fortíðar og ætlum að horfa framan í þessar aðstæður og segja: Nei, heyrðu, við ætlum ekki að lenda í þessu aftur. Við verðum að hafa fleiri stoðir undir atvinnulífið, undir hagvöxtinn og undir hagsældina. Stundum hafa þeir sem hafa starfað atvinnurekendamegin sagt: Nei, það versta sem við getum hugsað okkur er að stjórnvöld fari að garfa í einhverri atvinnustefnu. En ég er þeirrar skoðunar að við verðum að gera það og að við þurfum að taka, eins og ég segi, menntastefnuna og skattstefnuna með, sem og verkalýðsfélögin og atvinnurekendur, til að fá greiðan

Varðandi hitt, hvernig við eigum að gera þetta, þá held ég að mikilvægast sé að við búum til almennar aðstæður sem leggja þennan grunn.

og CCP. Engu íslensku stjórnvaldi hefði dottið í hug að setja það inn í atvinnustefnu á sínum tíma (Forseti hringir.) að við ætluðum að verða nánast heimsveldi í stoðtækjaframleiðslu og mjög framarlega í leikjaframleiðslu. Ég held ekki.

Hún endaði á kunnuglegum slóðum fyrir okkur tvo. Við höfum stundum á þessum stað og raunar víðar átt orðastað og samleið í því sem varðar Evrópusambandið og hugsanlega upptöku evru sem við virðumst ekki færast mikið nær. Sá möguleiki að fara alla leið inn í Evrópusambandið og taka upp evru er stundum eins og það standi til að fara til Mars, það virðist vera svo fjarlægur og furðulegur möguleiki.

deili þeirri skoðun hans að það sé ómaksins vert fyrir íslenska bændur að íhuga vel hvort full aðild að Evrópusambandinu gæti hugsanlega gagnast þeim

Varðandi ferðina til Mars þá er ég alveg sammála því að það gengi seint að komast þangað ef enginn hefði nokkurn tímann lagt upp í þann leiðangur þó að hann gæti kannski verið erfiður og tæki tíma.

Þess vegna er aldrei lagt af stað til Mars og þess vegna komast menn aldrei til Mars.

þeir mokuðu síldinni frá til að komast út á sjó og hún truflaði þá. Þeir vildu frekar fara út á sjó til að reyna hákarlaveiðar sem gáfu að vísu nokkuð vel af sér en voru ákaflega torsóttar og ákaflega harðsótt

þýðingu fullrar aðildar fyrir aðrar greinar — nú erum við búin að tala um þessar undirstöðugreinar svokölluðu, frumframleiðslugreinar,

Ég held að það sé kannski best að byrja svarið á því að segja: Við erum svo ljónheppin að við gerðum mjög víðtækan samning á sínum tíma við

á varningi, þjónustu, fólki og peningum og ég held að ekkert eitt hafi umbreytt íslensku samfélagi jafnmikið og það að við bárum gæfu til að

Kannski má yfirfæra þá eiginlegu þoku yfir á allt þjóðlífið í einhverjum skilningi. Kannski má segja að legið hafi nokkurs konar þoka yfir þjóðmálaumræðunni hér meðan á kófinu hefur staðið og þá jafnframt og kannski ekki síst þoka yfir efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar. Við erum svolítið búin að gleyma því hversu andlaus og stöðnuð

og við höfum leitast við að greiða götu þessara aðgerða þegar kemur að úrræðum ríkisstjórnarinnar. En við teljum engu að síður að ekki sé nóg að gert.

opinbera þjónustu og hið opinbera almennt og yfirleitt sem bákn. Það er þráfaldlega kallað bákn, og ekki bara bákn heldur fjandsamlegt bákn sem

að ekki sé talað um skattrannsóknir og samkeppniseftirlit og Fiskistofu og aðra slíka starfsemi, sem þeir kalla eftirlitsiðnað samkvæmt hugmyndafræðinni um báknið. Hið opinbera er sem sagt bákn en ekki sameiginleg ákvörðun okkar allra um að hafa samvinnu um tiltekin verkefni sem þarf að leysa sameiginlega. Nema þetta er náttúrlega allt í nösunum á þeim meira og minna. Þeir passa rækilega upp á það að stjórna þessum stofnunum öllum sjálfir.

í heilbrigðiskerfinu. Samkvæmt minnisblaði Landspítalans til heilbrigðisráðuneytisins frá því í febrúar síðastliðnum hafa biðlistar eftir sérfræðiþjónustu og skurðaðgerðum lengst á milli áranna 2020 og 2021.

Til þess þarf að áætla fjármagn. Við erum að tala um augnaðgerðir, við erum að tala um liðskiptaaðgerðir á mjöðmum, liðskiptaaðgerðir á hnjám hjartaaðgerðir. Og svo erum við líka að tala um bið eftir geðheilbrigðisþjónustu. Þar bíða 1.095 manns

bíður þess í ofvæni að fá sjálfsagða og eðlilega og réttláta úrlausn sinna mála, að fá að komast í þá heilbrigðisþjónustu sem á að vera lágmarkskrafa til samfélagsins að það veiti. Biðlistar eru ákvarðanir. Biðlistar eru pólitík. Biðlistar eru notaðir af ráðamönnum til þess að skapa þrýsting á eitthvað annað, til að skapa þrýsting á að þjónustan verði færð þangað sem ekki er um biðlista að ræða. Þjónustan er sem sagt fjársvelt þegar hún er á hendi hins opinbera til að skapa þrýsting á að hún verði flutt til einkaaðila. Annar vandi og náskyldur er rekstrarvandi hjúkrunarheimilanna. Það er líka spurning um pólitíska ákvörðun.

Það er ekki nógu vel búið að gömlu fólki hér á landi eins og staðan er núna núna og kvíðvænlegt að hugsa til þess hvernig þjónustu verður háttað þegar fram líða stundir vegna þess að nú eru mjög stórir árgangar að komast á elliár með tilheyrandi þörf fyrir þjónustu. Þetta er allt spurning um pólitík. Kannanir, sem mig

lista yfir það svið sem þeir vildu mest fjárframlög í. Aðrar kannanir, sem gerðar hafa verið

67,6%, vilja að hið opinbera reki heilsugæslustöðvar en 3,3% vilja að einkaaðilar sjái einir um þann rekstur. En það er partur af þessum 3,3% sem er við landsstjórnina, því miður, og rekur þá stefnu að svelta hinar opinberu stofnanir svo að starfsemin færist yfir til einkaaðila. Tölurnar eru ekki alveg jafn afdráttarlausar en þó afdráttarlausar þegar kemur að hjúkrunarheimilum.

58,4%, en 3,3% aðspurðra telja að einkaaðilar eigi alfarið að sjá um þann rekstur. Partur af þessum 3,3% er hins vegar við landsstjórnina og er alltaf haldið við landsstjórnina vegna þess að fulltrúar

Þegar kemur að blönduðum rekstri

Oft hefur verið talað um að í þessum faraldri hafi yfirgnæfandi meiri hluti fólks verið tiltölulega ósnortinn af efnahagslegum áhrifum en

Því er ekki að heilsa núna. Við erum að horfa upp á það að fólk er að lenda hér í sárafátækt. Við erum að horfa upp á matargjafir. Við erum að horfa upp á ungt fólk, konur, innflytjendur, fólk í viðkvæmri stöðu sem verður atvinnulaust og þarf á hjálp að halda, þarf á miklu meiri hjálp að halda en ríkisstjórnin virðist vera reiðubúin að veita.

Aðdáun á ríkisrekstri hljómar ekki vel og ég held að ég gangist ekki við því að vera beinlínis aðdáandi ríkisrekstrar en ég hef ekki hugmyndafræðilega andúð á honum heldur. Ég lít svo á að ríkisrekstur sé nauðsynlegur og ég lít svo á að í

kringum ákveðin verkefni sem þarf að inna af hendi, sameiginleg verkefni, sameiginleg úrræði sem samfélagið í heild þarf að koma sér saman um hvernig verði best leyst af hendi og leysa af hendi. Ég lít svo á að fólk sem starfar við þessar stofnanir sé í þjónustustarfi

að það sé í þjónustuhlutverki. Ég held líka að þetta sé spurning um sambúð einkarekstrar og opinbers rekstrar. Ég held að einkareksturinn þurfi á því opinbera að halda. Einkareksturinn þarf á sterku heilbrigðiskerfi að halda. Hann þarf á sterku menntakerfi að halda, einfaldlega til þess að framleiða vinnuafl og hringir.) hið opinbera þarf sterk fyrirtæki til þess að bæði fjármagna og eins til að framleiða hugmyndir.

opnum örmum. Ég á samt enn í smá vandræðum með hugmyndina um að ríkið sé „við“. Ég skil

á einhvers konar lokastað. Annað er einstaklingsfrelsi og hitt er lýðræði, þ.e. að hinn almenni borgari hafi áhrif á ákvarðanir yfirvalda. Þau eru ekki næg að mínu mati í dag, við höfum einn bókstaf á fjögurra ára fresti til að segja allt

að það er kannski auðvelt fyrir þau okkar sem eru í ákveðinni stöðu í samfélaginu að líta á ríkið sem „okkur“ vegna þess að við erum vön því að alla vega síðustu ár lífsins hafi ríkið nokkurn veginn þjónað hagsmunum Það er hins vegar frekar stór hópur í samfélaginu þar sem ríkið er einfaldlega ekki vinur einstaklingsins heldur þvert á móti aðili sem stendur í vegi fyrir honum, jafnvel áreitir hann. Ég ætla að nefna eitt einfalt dæmi og það er hvernig við beitum lögreglunni gegn vímuefnaneytendum. Þetta er bara eitt

Það er annað fyrirbæri. Þess vegna finnst mér svo mikilvægt að hafa þessar tvær stoðir alveg á hreinu, annars vegar lýðræðislega aðkomu að þessu ríki, sem erum „við“, og hins vegar einstaklingsfrelsið sem við höfum til að vera ekki hluti af þessu ríki þegar við viljum ekki vera það.

Ég er ekki viss um að einstaklingsfrelsið eigi sér lokastað eða eigi yfirleitt að komast á einhvern lokastað. Ég held, eins og hv. þingmaður veit jafn vel og ég, að frelsi mitt takmarkist af frelsi þínu og öfugt. Við þurfum alltaf að komast að einhvers konar samkomulagi um það hvernig við ætlum að haga hlutunum og um leið og við þurfum að gangast undir eitthvert slíkt samkomulag þá er frelsi okkar skert og þannig á það líka að vera. Hið algera frelsi einstaklingsins er ekki mögulegt í mannlegu samfélagi og ekki heldur æskilegt vegna þess að frelsi getur aldrei náð til þess að sitja yfir hlut annars, kúga annan og þar fram eftir götunum. Ég

hjá þjónustustofnun. Varðandi lögregluna og það hvernig lögreglan kemur fram við þá sem hafa

drepa niður þar sem verið var að tala um heilbrigðismál og rekstrarform í heilbrigðisþjónustu. Ég hjó eftir því að hv.

lítur svo á að það sé í þjónustustarfi rétt eins og fólk sem starfar hjá opinberum stofnunum og leitast við að veita þá þjónustu eins vel og því er unnt. Það held ég að fari ekkert á milli mála og um það er enginn ágreiningur.

mikið fé vantar inn í reksturinn, þar er einfaldlega peningaskortur. Í framhaldi af því er er um að ræða mönnunarvanda og álag. Í tengslum við það er svo skelfilega ljóta orð, sem er kannski ljótasta orð íslenskrar tungu, fráflæðisvandi, sem lýsir sér í því að gamalt fólk er fast á spítölunum, kemst ekki inn á stofnun sem hentar þörfum þess þannig að starfsfólk er fast í því að veita því fólki þjónustu og býr við ómennskt álag á allt of lélegu kaupi. Herra forseti. Ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Ég velti því fyrir mér hvort grundvallarvandi okkar sé ekki sá að við vitum ekki almennilega hvað hlutirnir kosta. Ég hef hlustað á athyglisvert viðtal við forstjóra Sjúkratrygginga Íslands í tengslum við störf sérgreinalækna. Stofnunin virtist ekki vita hvað hún væri að kaupa eða hvað væri sanngjarnt verð fyrir það sem væri verið að gera. Ég held því miður að sami vandi sé uppi í hinu opinbera heilbrigðiskerfi. Þar vitum við ekki almennilega hvað hlutirnir kosta. Ég held að það sé grundvallaratriði áður en menn komast mjög langt áfram í þessari umræðu

Ríkið kaupir þá þjónustu sem það vill kaupa jöfnum höndum af einkaaðilum í einkarekstri og hinu opinbera kerfi. En grundvallaratriði hlýtur að vera að þar sé jafn grunnur sem þessi rekstur allur stendur á því að auðvitað er rekstur opinberrar stofnunar eins og Landspítalans eins og hver annar rekstur og það er misvel rekið.

til hvers sé ætlast og síðan sé því fylgt eftir með gæðakröfum. Þá held ég að þessi umræða muni að sumu leyti

í heilbrigðiskerfinu. Við höfum mörg dæmi um um aðgerðir sem hafa verið greiddar ótæpilega úr sjóðum almennings sem var kannski þegar upp var staðið ekki brýn þörf á. hefur verið notað annað ljótt og leiðinlegt orð um það, orðið oflækningar. Í kerfið virðast vera byggðir inn hvatar

Aðalatriðið held ég að sé að almenningur á Íslandi vill geta notið heilbrigðisþjónustu, öruggrar heilbrigðisþjónustu, og vill ekki þurfa að greiða fyrir þá heilbrigðisþjónustu of hátt verð, vill að það sé greitt úr sameiginlegum sjóðum landsmanna og að sú heilbrigðisþjónusta sé ekki veitt með gróðasjónarmið að leiðarljósi heldur liggi önnur sjónarmið þar að baki.

í kjölfarið. Svo má vera, en ég hygg þó að hinn almenni borgari sem ætlar að kynna sér fjármál ríkisins eigi við sama vanda að stríða, jafnvel þótt breytingin sé til hins betra fyrir vinnu okkar hér á Alþingi.

fyrir ekki mörgum árum hefði fólk búist við frekar öflugu verðbólguskoti. Sumt fólk talar hér eins og það hafi orðið einhver ægilega mikil verðbólga. En núna er talað um 4–5% verðbólgu sem ægilega mikla,

í þær vangaveltur þá vil ég nefna eitt sem mér hefur legið lengi á hjarta í sambandi við stofnanir ríkisins og sér í lagi hvernig þær eru fjármagnaðar. Það er það sem ég vil meina að sé vaninn; að fjársvelta stofnanir á Íslandi.

ríkt samfélag sem hafði yfir litlu að kvarta í samanburði við önnur þjóðríki og hvað þá okkar eigið þjóðríki, sögulega.

Annað er fangelsismálin, þar sem við tölum um betrun, eitthvað sem allir hér inni telja sig aðhyllast og allir eru til í að setja í lagatexta og þingsályktunartillögu og greinargerð og ræður. Það er varla leið að standa við þær hugsjónir vegna þess að Fangelsismálastofnun er einfaldlega ekki nógu vel fjármögnuð til þess að sinna því hlutverki svo heita megi.

Þetta er einhver menning sem ég vona að við komumst út úr þegar kemur að fjármögnun ríkissjóðs. Það á ekki að vera eðlilegur hlutur dags daglega að við fjársveltum stofnanir og trúum engum þeirra þegar þær biðja um meiri pening til að sinna sínum hlutverkum. Það er ekki í lagi, virðulegi forseti. Nóg um það í bili. Þegar við lítum fram á veginn, fram úr þeim tilteknum aðstæðum sem við erum í núna, þá hygg ég að það sé svolítið mikilvægt að við lítum til fjölbreytileika hagkerfis okkar. Sögulega hefur Ísland verið frekar einsleitt hagkerfi. Sjávarútvegurinn hefur verið mjög fyrirferðarmikill, síðar meir álframleiðsla og stóriðja, og svo ferðaþjónustan, eftir hrun mestmegnis, en auðvitað var hún til komin áður. Það má með sanni segja að

En að sama skapi, eins mikið og ég tek undir það, þá eru líka ákveðnir hlutir þar sem við ættum að geta vitað að við höfum burði

geimiðnaðurinn sem ég vil nefna aftur að er á Íslandi. Hann er ekki mjög stór enn þá en hann er til staðar. Geimiðnaðurinn er núna að breytast úr því að vera einfaldlega spurning um Sovétríkin á móti Bandaríkjunum

Ég vil ekki láta sem svo að það sé hlutverk ríkisins að fara að koma á fót hér einhverri risavaxinni ríkisstofnun til að halda utan um geimvísindi og geimtækni. En það er iðnaður sem mun stækka úti um allan heim og er að stækka. Hann er að verða að einkageiraiðnaði úti um allan heim og við eigum að taka þátt í því og við getum það núna og við þurfum mjög lítið til, virðulegur forseti. Það þarf sko ekkert bákn til þess. Við þurfum bara að átta okkur á því að við höfum tækifæri til þess og fjármagna einfalt atriði sem er aðild okkar að Geimvísindastofnun Evrópu, sem er langtímaverkefni, bara svo það sé á hreinu. Það gerist ekki á einum degi og á ekki að gerast á einum degi, það er allt í lagi að það taki langan tíma.

Þess vegna þurfum við að hafa opin augu og opinn hug og styðja það sem við getum, auðvitað innan skynsamlegra marka, enda er ekkert annað lagt til.

Því miður gerðist það með hruninu að traust og trú almennings á ýmsum stofnunum og jafnvel iðnaði féll og annað tók við; öðruvísi tegund af áhyggjum, fólk hafði kannski ekki miklar áhyggjur af því að við yrðum ekki stórþjóð í hugbúnaðargerð þegar fólk horfðist í augu við hrunið hagkerfi og hrunið heimilishald í kjölfarið. Ég skil það mætavel. En ég vil minna á að sá hluti af okkar stórkarlalegu orðræðu á þeim tíma var ekki hluti af bankahruninu eða óreiðunni í kringum bankastarfsemina á sínum tíma. Við höfum innstæðu fyrir tæknigeiranum á Íslandi og hugviti og hugbúnaðargerð og skyldum þáttum, hugverkagerð almennt mætti jafnvel segja. Þar er eina takmörkunin sem við höfum í raun og veru bara hversu mikið við getum búið til sem einstaklingar, það er engin náttúruauðlind sem við göngum á svo að segja megi, heldur bara einstaklingar úti í bæ eða fyrirtæki eða félög eða ríkisstofnanir eða hvað eina, háskólar, margar leiðir og mörg umhverfi möguleg til þess að við náum árangri í þeim geira og við þurfum að sjá þau tækifæri þar sem þau bjóðast.

ríkisrekstri í heilbrigðiskerfinu. Ég skil alveg sjónarmið beggja megin en verð þó að segja að persónulega er ég farinn að hallast meira að

Það er svo margt sem kemur úr þeirri átt sem er bara orðið norm í dag. Eitt af því er auðvitað að heilbrigðiskerfið er fjármagnað af samneyslunni, annað er almannatryggingar og

Virðulegi forseti. Já, það er gott að vera á báðum áttum, það er heilbrigt að vera á þeim stað. Þá sér maður nefnilega til beggja átta frekar en að sjá bara í eina átt. mig langar aðeins að halda áfram með þetta, af því að mér finnst þetta vera brýn umræða sem við eigum m.a. að taka hér í þessum ræðustól, og

annarrar tegundar þjónustu sem hið opinbera veitir. Þá er ég að hugsa um löggæslu, lögreglu. Hv. þingmaður rifjaði hér upp áðan hvernig sumir voru farnir að tala á árunum fyrir hrun. Ég man eftir ólíklegustu mönnum, miðað við umræðuna eins og hún er í dag, tala fyrir einkavæðingu lögreglunnar og tala fyrir einkavæðingu löggæslunnar

Það er að

og hvort við getum fundið verkefni sem við eigum beinlínis að hvetja fyrirtæki og einstaklinga til að hasla sér völl innan, eða svið hefði ég kannski frekar átt að kalla það. Ég held að það sé mjög góð pæling sem hv. þingmaður var með í kringum þetta. Fyrsta atriðið tel ég vera þannig að

íslenskt fyrirtæki sem er að hasla sér völl í því að dæla niður kolefni eða koltvísýringi, Carbfix. Það blasir við að hér eiga Íslendingar alveg stórkostlegt tækifæri. Þetta er dæmi um að hér væri hægt að

Ég hygg nefnilega að forritarar almennt sækist ekkert voðalega mikið eftir ríkisafskiptum af sinni vinnu eða hugmyndasmíði, þeir vilja helst fá að vinna vinnuna sína í friði, rækta hugmyndir sínar, kannski fá góða hugverkavernd og eitthvað þess háttar en vilja ekki endilega að ríkið sé að fjármagna eitthvað eða stýra því hvert verkefnin fara.

Þá getur einn einstaklingur tekið þátt, agnarsmáan þátt kannski, í risavöxnu verkefni. Þá getur þurft atbeina ríkisins til þess að við getum tekið þátt í verkefnum til að byrja með og um það t.d. fjallar aðild að Geimvísindastofnun

Þar held ég að ábyrgð ríkisins sé sú að tryggja aðgang einstaklinga og minni aðila, og Íslandi er minni aðili, að svo stóru verkefni.

Maður veltir ýmsu fyrir sér í þessu. Það er auðvitað dálítið erfitt að stýra mannsheilanum en það er kannski hægt að hjálpa honum með því að veita honum honum atlæti og næringu þannig að einstaklingnum sem hefur heilann í höfuðkúpu sinni líði vel og honum finnist það sem hann gerir metið að verðleikum og hann sé hvattur áfram. Ég held að það skipti miklu máli að samfélagið hafi samfélagið hafi velþóknun á því að menn fái hugmyndir og komi þeim í gagnið. Mér finnst þetta mjög athyglisverð umræða um geimvísindin og ég skal alveg fyrstur viðurkenna að mér fannst þetta allt frekar fáránlegt þegar það var að byrja að koma til

mörgum sviðum sem einmitt ganga út á það að örva og hvetja til framþróunar á tilteknum sviðum, eins og í geimvísindunum, og hversu mikilvægt það er fyrir okkur að við höldum öllum þessum dyrum opnum.

mér þykir það bara svo áhugavert. En ég verð að nefna það að þegar við lögðum fram þingsályktunartillögu okkar um að sækja um aðild að Geimvísindastofnun Evrópu þá þurftum við á sínum tíma svolítið að sverja af okkur hugmyndir um að skjóta hér upp geimflaugum vegna þess að það var svo framandi hugmynd.

en við höfum ekki aðgang að verkefnunum sem eru risavaxin og krefjast þess að það sé annaðhvort risavaxið þjóðríki, eins og Bandaríkin, Kína, Sovétríkin eða Rússland eða eitthvað slíkt, eða samansafn af ríkjum sem taka sameiginlegt verkefni að sér og útdeila þeim til þeirra aðila, smárra sem stórra, sem þeim hentar. Þýskaland er að búa til eldflaugarnar og við getum búið til gervigreindina í krílið sem prílar upp á fjöll á Mars. Og við getum það. Við höfum sem sé í alvöruburði til þess í dag á Íslandi.

sem klára þarf innan ársins og ríkissjóður kemst ekki hjá að standa við. Ekki á að fara í ný verkefni, ekki láta nýja peninga í meiri eða aukna starfsemi eða rekstrarhalla eða önnur áhugaverð verkefni sem upp kunna að koma og fanga hug þeirra sem stýra og stjórna. Hvernig þessu hefur þó verið framfylgt hefur auðvitað verið með öllu móti og hefur oft verið gagnrýnt á allra síðustu árum úr þessum stól að fjáraukalögum sé ekki alltaf beitt nákvæmlega með þeim hætti sem menn hugsuðu og þar sé ýmsu

annað dæmi og svo aðgerðir sem stuðla eiga að auknu tölvu- og tæknilæsi aldraðra. Þótt við lifum einstaka tíma eiga þessir þættir sennilega ekki heima í fjáraukalögum.

þar er fjárheimild til hækkunar til að efla geðheilbrigðisþjónustu í framhaldsskólum með þverfaglegri skólaheilsugæslu og sálfræðiþjónustu. Það er gamalt baráttumál okkar í Samfylkingunni sem við höfum lagt fram ítrekað á undanförnum þingum og auðvitað gleðjast hjörtun við það og við þessar aðstæður þó að við vildum að það væri miklu fastbundnara á fjárlögum.

hafa búið og búa enn og varanlega við óvissu í rekstri og fjármögnun og þurfa að horfa frá einum mánuði til annars og vita ekki meir.

hefur aukist úr hömlu. Eðlilega hefðu fjáraukalögin átt að ná utan um þessi málefni, að fjölga aðgerðum eins og oft hefur verið nefnt hér í dag varðandi augasteina, liðskipti og ýmsar valaðgerðir

Tíminn er auðvitað mikilvægur þáttur í fjárhagslegu tilliti þegar þessar stofnanir eru að glíma við það að þrauka frá einum mánuði til annars

og Fjársýsla ríkisins hefur ekki haft burði til að veita sveigjanlegri þjónustu. Hver eru þá úrræði þessara stofnana? Það er að leita til bankastofnana eða hreinlega safna upp

bæði til skamms tíma og lengri tíma. Það verður að færa rekstrarumhverfi stofnana og ýmsa rekstrarhætti í heilbrigðiskerfinu, þá sem lúta að heilbrigðisstofnunum, til nútímans. Við þekkjum umræðuna um kostnaðargreiningu á starfsemi, að mæla rekstrarkostnað stofnana á nútímalegan hátt, meta rekstrarkostnaðinn, fela hann ekki, greiða hann ekki bara að hluta. Þetta snertir auðvitað grundvallaratriði, faglega uppbyggingu. Þetta skiptir máli varðandi allt kostnaðarlegt eftirlit og aðhald, stefnumörkun ráðuneytis og ráðherra hverju sinni. Það er vandinn, herra forseti. Núverandi ríkisstjórn hefur nánast í engu orðið ágengt í breytingum á fjármögnun í heilbrigðiskerfinu. Áfram er stórum fjárupphæðum mjatlað út ómarkvisst á báða bóga án þess að búa til einhvern vegvísi, leiðarvísi um það hvernig við viljum búa út kerfið, hvar áherslur eigi að liggja,

Við þessar aðstæður hefur stjórnendum í opinberri heilbrigðisþjónustu jafnvel verið búið það óverðuga hlutskipti að taka sér stöðu og jafnvel hrópa á torgum í fjölmiðlum um þörf á meira fé í í óskilgreinda eða lítt skilgreinda starfsemi. Þeir hafa komið fyrir þingnefndir og þingmenn rétt eins og beiningamenn og svo hefur það verið Alþingis að vega og meta þær beiðnir og verða við þeim eftir hentisemi. Þetta er flókinn og krefjandi málaflokkur og hægara um að tala en í að komast þegar um úrlausnir og skipulag er að ræða, en það verður ekki umflúið. Við verðum að gera betur. Við verðum að leitast við að hámarka það hvernig við nýtum sameiginlega sjóði okkar svo að sátt verði um það.

Þannig eru sjálfstætt starfandi sérfræðingar, heilbrigðisstofur og einkareknar heilsugæslustöðvar fjármagnaðar. Staða þeirra er, herra forseti, með allt öðrum hætti. Við höfum fylgst með umfjöllun Kveiks

En þar hefur þróast mjög sérkennilegt verklag um kostnaðarmyndun, hver hún í rauninni sé og hver meti mikilvæga þætti í því sambandi. En þarna er þó verðlagt einingarverð eða stykkjaverð í gildi og greitt eftir því. Það á við um einkarekna starfsemi en ekki hina opinberu. Hvert á hlutskipti hennar að vera? Eða er það mat ríkisstjórnarinnar að þetta sé svo sem í lagi og heilbrigðiskerfið sé vel fjármagnað með þessum hætti? Það er náttúrlega af og frá.

Í frumvarpi til fjáraukalaga er af rausnarskap lögð til 1 milljarðs aukafjárheimild til hjúkrunar- og dvalarheimila. Það er sorgleg staða og sýnir að rekstrarleg umgjörð málaflokksins er sprungin. Hugmyndafræðin er gjaldþrota líka.

Herra forseti. Kostnaðargreining í heilbrigðisþjónustu er ekki einfalt ferli og því síður er það þannig að einhugur sé um verklag og upplegg í þeim verkefnum, hversu hátt hlutfall eigi að kostnaðargreina í starfsemi stofnana t.d. Það er hins vegar fremur auðvelt í rekstri öldrunarstofnana þar sem samsetning starfseminnar er ekki eins flókin og á sjúkrahúsum, svo dæmi sé tekið.

Ég tel augljóst að vanfjármögnun sé útbreidd í heilbrigðiskerfinu og við eigum að hafa sóma til að lagfæra það með opin augun.

ég kannast við þær úr breytingartillögum sem felldar voru í þingsal í desember. Mig langar að spyrja hv. þingmann hvort honum finnist t.d. ekki vera nokkuð mikill svipur með vinnumarkaðsaðgerðum í þessu frumvarpi til fjáraukalaga, sem er stærsti hlutinn af þessu frumvarpi, Hefjum störf, styrkur til endurráðningar í fyrra starfshlutfall og það allt saman, með t.d. tillögum Samfylkingarinnar

eða bara útgjöld sem stjórnarflokkunum fór allt í einu að þykja óþægilegra að standa ekki straum af, því að fólk áttaði sig á því að það sem stjórnarliðar greiddu atkvæði gegn í desember væri kannski það sem samfélagið þyrfti einna helst á að halda.

eru margir mánuðir, kannski næstum því ár, síðan við lögðum til ákveðin atriði sem hefði mátt styðjast við. En það er viðkvæmt atriði og skiptir máli hver á hugmyndirnar, hver á tillögurnar.

fyrir ekki svo mörgum mánuðum síðan. Einhverjir göfugt hugsandi kunna að segja: Það er sama hvaðan gott kemur. Ef þetta er í þágu

Það er ekki sama hvaðan gott kemur, sagði þingmaðurinn. Þá má ég til með að nefna að í grunnstefnu okkar Pírata er einmitt eitt af atriðunum sem við leggjum áherslu á að það er sama hvaðan góð hugmynd kemur; ef hún er góð í sjálfu sér þá styðjum við hana, bara á málefnalegum grunni. Því miður virðist það vera minnihlutaskoðun í þessum sal vegna þess að við sjáum þess allt of oft dæmi að góðar hugmyndir eru felldar hér í þingsal til þess eins að öðlast framhaldslíf sem hugmyndir stjórnarliða sem ekki gátu unnt stjórnarandstöðunni að fá þær samþykktar.

oft hér síðasta árið í kjölfar þess að lög um Menntasjóð námsmanna voru samþykkt en ekki fylgt eftir með því að hækka grunnframfærslu. Og í ljósi þess að atvinnuástandið hefur sérstaklega slæm áhrif á stúdenta á Íslandi, kollegar þeirra erlendis reiða sig á vinnu með námi til framfærslu, hefur stúdentahreyfingin kallað eftir því að stúdentar hafi rétt til atvinnuleysisbóta í námsleyfi. Hér er bætt við sumarstörfum fyrir námsmenn, sem var alveg fyrirséð í desember að þyrfti, en ekki er snert á þessu atriði. Þeim hefði verið í lófa lagið að bæta inn þessari heimild sem hefði aukið framfærsluöryggi stúdenta í landinu. Ef

á að endurspegla samfélagið, á að vera þversnið samfélagsins, en ég fæ oft á tilfinninguna að

dag. Dropinn holar steininn, en við erum komin of skammt. Nám er auðvitað verðmætt starf. Við þurfum að fjárfesta í verðmætum störfum. Það skiptir máli hvernig